Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će zakon, prijedlog obrazložiti zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković-Kunšt. Hvala institutom izvlaštenja država prisilom uređuje stvarno-pravne odnose sa nositeljima prava vlasništva u onim situacijama u kojima individualno pravo vlasništva postaje prepreka u ostvarenju zajedničkih interesa. Iznimka od Ustavom Republike Hrvatske utvrđene nepovredivosti prava vlasništva je moguća iznimno, dakle jedino ako je utvrđen interes Republike Hrvatske i to uz naknadu tržišne cijene koju naravno plaća korisnik izvlaštenja, te ako se ispune svi uvjeti propisani propisima kojima se uređuje postupak izvlaštenja. Ovdje ću naravno napomenuti da i ne samo po Ustavu nego i sukladno Europskoj konvenciji o zaštiti temeljnih prava privatno vlasništvo predstavlja nepovredivo temeljno ljudsko pravo. Iznimka može postojati, ali način na koji se ona može ostvarivati treba biti vrlo jasno i precizno određen. Jedan od njih je Zakon o izvlaštenju. I ovdje smo dodali određivanju naknade, jer smatramo da je taj novčani ekvivalent kod eksproprijacije zapravo ključ za pravednost. Izvlaštenje se provodi samo onda kada se imovinsko-pravni odnosi na nekretninama ne mogu urediti temeljem odgovarajućeg stvarno-pravnog raspolaganja bez intervencije države. Ono čega smo bili svjedoci do sada i što bismo htjeli ovim zakonom promijeniti je da se poseže za institutom izvlaštenja iako nisu iscrpljeni uistinu svi putevi, odnosno sve mogućnosti da se stvarno-pravno uredi određeno područje. Dakle, stavili bi u ovom prijedlogu zakona i određenu aktivnost na samu, veću količinu aktivnosti na samog korisnika izvlaštenja. Stoga se predloženim zakonom prvenstveno potiče rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između zainteresiranih stranaka na nekretninama koje se nalaze u zoni zahvata pravomoćne lokacijske dozvole, a sa što manjom intervencijom javne vlasti. Postupak izvlaštenja zbog svoje naravi, zadiranja u temeljno ljudsko pravo vlasništva je podredan, izniman postupak javnopravnih tijela samo ako je tu nužno i razmjerno cilju koji se želi postići. Upravo zbog utjecaja na temeljna prava vlasništva poslovi i postupci izvlaštenja trebaju biti transparentni i o njima trebaju biti obaviještene sve stranke u konkretnom postupku izvlaštenja, ali ne samo oni nego i zainteresirane stranke i javnost općenito. Prijedlog novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade rezultat je potrebe hitnog pokretanja investicijskog ciklusa u RH kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva i stvaranja preduvjeta za povećanje investicija i unapređenje uvjeta za gospodarenje dobrima od interesa za RH. Postupak izvlaštenja je jedan od najsloženijih upravnih postupaka u kojima se sukobljava javni interes sa privatnim interesom. Javni interes se ogleda u tome da se na nekretninama u privatnom vlasništvu treba izgraditi građevina ili izvoditi radovi u interesu RH radi čega nad privatnim vlasništvom preteže javni interes do mjere da se nekretnine u privatnom vlasništvu trebaju izvlastiti. Zbog posljedica koje će postupak izvlaštenja imati za vlasnike nekretnine, a to je gubitak odnosno ograničenje njegovog prava vlasništva i slično taj upravni postupak treba biti proveden uz poštivanje najviših postupovnih standarda. Kako bi se investitorima olakšalo podnošenje prijedloga za utvrđivanje interesa RH a to je preduvjet za izgradnju građevina, odnosno izvođenje radova precizira se sadržaj prijedloga. Dosada to nije bio slučaj. Preciziraju se i isprave odnosno dokazi koji se moraju priložiti uz prijedlog, a time se izbjegavaju prigovori na dugotrajnost postupka kao i nedoumice u vezi sa obvezama podnositelja prijedloga. Detaljno se propisuje postupak po podnesenom prijedlogu za izvlaštenje kao i preduvjeti da bi se takav prijedlog mogao podnijeti uopće te sadržaj zahtjeva za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine i prijedloga za izvlaštenje te isprave koje se uz to prilažu. Kao novina detaljno se precizira sadržaj dokaza da je korisnik izvlaštenja prethodno sa vlasnikom nekretnine pokušao riješiti sporazumno imovinsko-pravne odnose na nekretnini. To je ovo što sam prethodno uvodno rekla, dakle naglašavanje karaktera instituta izvlaštenja kao iznimke nakon svih drugih pokušaja. A aktivitet za pokušaje ovdje izričito stavljamo na korisnika izvlaštenja. Novina je i propisivanje roka istekom kojega korisnik izvlaštenja može podnijeti prijedlog za izvlaštenje, a tu se potiču sudionici u postupku da imovinsko-pravne odnose riješe sporazumno kako bi u što manjem slučaju dolazilo do intervencije države u vlasništvo provođenjem postupka izvlaštenja. Radi transparentnosti izvlaštenja i upoznavanja vlasnika nekretnine na kojima se predlaže provođenje postupka izvlaštenja sa svim relevantnim podacima propisana je obveza javno-pravnog tijela da na web stranici objavi prijedlog za izvlaštenje zajedno sa podacima o svim nekretninama koje su obuhvaćene pravomoćnom lokacijskom dozvolom, dakle o svim nekretninama nad kojima će se zahtjev vršiti, te podatke o nekretninama za koje su već riješeni imovinsko-pravni odnosi i uz koju naknadu i pod kojim uvjetima. U istom cilju je propisano i vođenje Registra izvlaštenih nekretnina. Dakle, ovim objavama smatramo da ćemo osim transparentnosti uvesti i određeni balans u ovim postupcima. S obzirom na različito uređenje stupanja u posjed izvlaštene nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju a to je pak uređeno posebnim propisima pristupilo se jedinstvenom uređenju ovog instituta na način da o tome u svim slučajevima odlučuje nadležno javno-pravno tijelo. Dosada je odlučivala i Vlada a u slučajevima uređenim posebnim zakonima nadležno javno-pravno tijelo. Sa prijedlogom da radi ujednačavanja postupanja u svim postupcima izvlaštenja Vlada Republike Hrvatske donosi zaključak kojim će obvezati središnja tijela državne uprave na žurnu izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona iz pravnih područja u okviru utvrđenog djelovanja kako bi se i ti posebni zakoni uskladili sa odredbama ovog zakona. Propisuje se da u slučaju da vlasnik odbije primitak naknade koja mu je određena za ekspropriranu nekretninu da korisnik izvlaštenja obavezno iznos naknade uplaćuje na poseban račun javno-pravnog tijela koje provodi postupak izvlaštenja i s tim da od dana održavanja usmene rasprave prestaju teći kamate. O tome smo prethodno pričali, ali ovo je rješenje koje smatramo da premošćuje probleme vezane dakle za odbitak primitka utvrđene novčane naknade i tijek kamata. Ustavno načelo da se vlasništvo može oduzeti, odnosno ograničiti samo kada je to propisano zakonom i uz naknadu tržišne vrijednosti je ponajviše izraženo u načelu određivanja naknade da se davanjem naknade oblikom i visinom vlasniku nekretnine koju se izvlašćuje moraju omogućiti i isti životni uvjeti i uvjeti korištenja nekretnine kakve je imao prije. Slijedom toga još uz prijedlog za izvlaštenje korisnik izvlaštenja treba dati podatak o nekretninama kojima on raspolaže i koje nudi na ime naknade za izvlaštenje nekretnine. Dakle, nećemo se fokusirati samo na novčanu naknadu nego na zamjensku nekretninu. Ako takvih nekretnina nema, ako ih korisnik izvlaštenja ne ponudi ili ih ponudi pa ih vlasnik ne prihvati naknada se određuje u novcu u visini tržišne vrijednosti nekretnina koja se izvlašćuje. Kako bi se osigurala jedinstvena metodologija za utvrđivanje vrijednosti nekretnine u svim slučajevima u postupcima izvlaštenja i na cijelom području RH u ovom prijedlogu zakona propisuje se da se vrijednost nekretnina utvrđuje prema metodologiji koju propisuje uredba koju donosi Ministarstvo graditeljstva. Dakle, da razjasnimo ono što se već i prethodno pojavilo kao pitanje, neće vrijednost nekretnine određivati netko drugi do vještaka. Ali ono što je bitno i ono što nam u postupcima nedostaje je odgovarajuća metodologija. Jer mi smo sada imali situaciju i okolnost da se rad vještaka nema na temelju kakve metodologije preispitati. Ministarstvo graditeljstva je ono koje je nadležno i koje će uredbu o procjeni nekretnina predložiti odnosno koje će odgovarajućim parametrima postaviti bitne odrednice da se provedeno vještačenje može kvalitetno odnosno povjerljivo osporavati ako je netko sa takvom procjenom nezadovoljan. Kao problem po praksi pojavilo se i pitanje određivanja naknade za nekretnine koje se po posebnim propisima smatraju da su izvlaštene. Dakle, to su nekretnine u odnosu na koje stranoj osobi prestalo pravo vlasništva ili kada dolazi recimo do proširenja granice pomorskog dobra. Imali smo situaciju da u takvim pretpostavljenim izvlaštenjima nismo imali jasno određenu nadležnost između upravnih i redovnih sudova a ono što je činjenica, izvlaštena osoba odnosno osoba kod koje se smatra da je došlo do izvlaštenja ima svakako pravo na odgovarajuću naknadu. Ovim zakonom se ovaj postupak definira isto kao i postupak redovnog odnosno klasičnog izvlaštenja i određuju se parametri da bi i takvi vlasnici dobili odgovarajuću naknadu odnosno da bi se takva pravna situacija definitivno razgraničila. Posebna novina je propisivanje da postupak izvlaštenja u slučajevima kada se izvlaštenje provodi radi izgradnje građevina odnosno uvođenje radova za koje je Vlada RH donijela odluku o proglašenju strateškog projekta RH, da takve da takve postupke provodi središnje državno tijelo nadležno za poslove pravosuđa čime se nastoji postići ubrzanje ovih postupaka izvlaštenja kao i postupaka od posebnog interesa za RH. Kao što sam uvodno rekla, radi se o temeljnom ljudskom pravu, temeljno ljudsko pravo

Dakle, temeljni ciljevi ovoga zakona su jačanje zaštite interesa vlasnika nekretnine i to kroz provedbu upravnog postupka sa najvišim standardima postupaka, osiguranje transparentnosti sa javnom objavom na web stranici javnopravnog tijela svih onih koji su u postupku i području koje se nastoji izvlastiti, registar izvlaštenih nekretnina sa svim podacima koje su u postupku u postupku izvlaštenja bila bitni. Jedinstvena metodologija za utvrđivanje vrijednosti nekretnina. To je prava procjena nekretnina, poticanje sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa uz naglašenu aktivnost korisnika izvlaštenja kao najzaineresiranije osobe, dodatno ubrzanje postupaka vezanog za strateške projekte RH, uređenje postupka određivanja naknade za nekretnine za koje se po posebnim propisima smatra da su izvlaštene a u smislu da osobe koje su na taj način, u čije vlasništvo je i zadiralo, da se adekvatno obeštete i jedinstveno uređenje stupanja u posjed odnosno deposedacije izvlaštene nekretnine prije pravomoćnosti. To su oni bitni naglasci a evo sad ćemo u raspravi čut prijedloge. Hvala vam. Pa u trenutku kad sam se prijavio za repliku, niste dali toliko objašnjenje, međutim da dva ključna članka ovoga zakona su članak 11 i članak 48 a to je naknada za izvlaštenu nekretninu i mislim kod izvlaštenja da je to najveći spor. Ja bih vas samo, vi ste tu napisali između ostalog mislim da u članku 48 i 49 i spominjali Ministarstvo graditeljstva, međutim imate jednu specifičnu stvar a to su vam koridori za prometne pravce, za autocestu ili recimo za željeznice. I vi, ja ću vam navesti konkretan primjer. Mislim da ne bi tu sad bilo zato što je jedan sud dao jedno obrazloženje, ministarstvo drugo, radi se konkretno o autocesti Zagreb-Velika Gorica-Sisak, ovaj dio tu kod ranžirnog kolodvora gdje postoji koridor i to je poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište će praktički postat u onom trenutku kad se ovoga napravi autocesta i lijevo i desno će pitanje šta će biti s tim prostorom. Dakle u takvim nekakvim kritičnim projektima što je ustvari tržišna cijena i mislim da je to ključno, a ovo drugo nije problematično, ako vi uzimate nekom zemlju koja se nalazi u građevinskoj zoni, to se točno zna kakva je tržišna vrijednost i tu nije sporno, ali govorim o ovim dijelovima jer na kraju ovi prometni pravci su nešto što je od najvećeg interesa za RH i najčešće upravo izvlaštenja se događaju za takve stvari ili recimo eventualno neke stvari za jedinice lokalne samouprave. Ali ponavljam po tumačenju jednom Ministarstva graditeljstva i Ministarstva pravosuđa prometni koridor je poljoprivredno zemljište, po drugima građevinsko a dakle laicima kako paše, onome kome izvlašćuje on će reći da je građevinsko a onom tko plaća reć će da je poljoprivredno. Prema tome, taj članak 11 i 48 su u konačnici najsporniji u ovom zakonu i ja bih vas molio ako to možete pojasniti. Na repliku odgovara poštovana zamjenica ministrica pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepo. Upravo uočavajući ove dvojbe u praktičnom tumačenju odnosno provedbi postupka izvlaštenja glede procjene nekretnina koje su ili poljoprivredno ili građevinsko zemljište upravo je to bio jedan od motiva da se od strane ministarstva graditeljstva predloži uredba o postupku utvrđivanja vrijednosti nekretnina. Ponavljam, neće vrijednost odnosno procjenu vršiti netko treći do vještaka ali će se metodologija upravo vezano za ove anomalije koje ste ukazali ujednačiti će praksu na jedinstveni način, dakle da više nemamo ove dvojbe o kojima ste govorili i da se iz toga ne rađaju novi dugotrajni postupci koji su zapravo nepotrebni. Ne. Onda otvaram raspravu. Prvu u ime klubova. U ime Kluba Hrvatskih laburista-stranke rada govorit će poštovani Branko Vukšić. Izvolite.

potanko objašnjenje ovoga zakona koje je izložila zamjenica ministra gospođa Kunšt. Ja ću pokušati, bar se nadam, nešto progovoriti o suštini. Ovo što imamo pred sobom ovaj Zakon o izvlaštenju o određivanju naknade trebao bi biti zapravo jedan pravni okvir za pravni postupak. No sada je pitanje hoće li taj pravni okvir, pravni postupak osigurati dovoljno pravde? Zapravo mi često što i ponavljam ovdje u Saboru, imamo dobre ili solidne zakone međutim te sve zakone izvrgnemo ruglu u samoj praksi. Jednostavno ne poštujemo zakone, pa čak i ovdje u Saboru konstatira da ne poštujemo zakone odmahujemo rukom. To je izgleda postala hrvatska praksa. Sjetite se jedne sasvim sigurno fascinantne slike koju ste svi vidjeli na televizijskim ekranima onog kineskog autoputa i usred kineskog autoputa gotovog s jedne i s druge strane na sred ceste je bila velika kuća. To je tema o kojoj mi danas razgovaramo, tema izvlaštenja i svetosti privatnoga vlasništva. U Kini imamo sudeći po onim medijskim saznanjima vrlo površne informacije i vrlo površna znanja osim ako se zainteresiramo i za političku situaciju i za njihov sustav, većina bi rekla kako to u Kini kako to nisu mogli odmaknuti. Ovo je bio jedan svjetski raritet poput onog ako se sjećate u Japanu kada su za tri dana završili cestu koja bila totalno u potresu srušena isto takav raritet. Znači donosimo jedan zakon koji sasvim sigurno da ono što je rekao kolega Šuker malo prije, je vrlo važno po kojoj se cijeni izvlašćuje neka nekretnina. Zakon po meni u prvom čitanju je dobar okvir za jedan dobar zakon. Sada idemo malo o praksi. Recimo dođu vam i kažu da će u vašem voćnjaku ili kao što će u voćnjaku recimo gospodina Lesara u njegovom kruškogradu, gdje on peče rakiju prolaziti cesta. Tu je interes privatnog vlasnika, interes države i ti interesi se sukobljavaju. Oni koji su razgovarali sa ljudima koji rade na izvlaštenju raznih cestovnih pravaca dobro znaju koje su to muke razgovarati, recimo ja na otoku Cresu znam sada slučaj ona obilaznica na otoku Cresu vrlo teško se mogu dogovoriti oko cijene vlasnika zemlje. Znate da su otočani vrlo osjetljivi na svoju zemlju počeli su ceste raditi oko Cresa s jedne i s druge strane jer je postupak izvlaštenja vrlo tvrd. Međutim to nije najveći problem. Sjetite se izvlaštenja ili zamjene zemljišta za različite gradnje u gradu Zagrebu. Tisuću puta ste čitali da neki od tajkuna moćnika ili bliskih vlasti ili moćnih po žiroračunu u banci ili na nekim otocima, kupuju bjesomučno zemlju i onda se misle šta će kupovati tu zemlju u toj šikari, ničeg nema i onda vidite za godinu, dvije eto gradi se cesta, pa nakon ceste se još nešto gradi, pa se onda otvori industrijska zona. E oni su imali pravovremenu informaciju. Nisu imali pravovremenu informaciju nego su oni zacrtali trasu kuće i onda vidite da cesta umjesto da ide ovako, ide ovako cesta jer treba, to je kriminal koji se događa kod izvlaštenja. Mi se trebamo dovinuti kako doskočiti tom kriminalu. Nema kažu, nema rupe u zakonu koje hrvatski građanin neće naći, ne oni prosječni, dobro znamo znamo da to ne mogu raditi ljudi koji žive od svojega rada koji nisu blizu peći da se griju, nisu blizu izvora moći pa prema tome govorim o ljudima koji imaju moć u svojim rukama. Upravo najveće manipulacije koje su se događale ne samo u Hrvatskoj, nego su se događala i u zemljama Europe, u Americi su bile upravo oko sukoba javnog interesa i privatnog interesa i uvijek je taj javni interes bio pokriće i opravdanje za privatni interes. I na čemu su zarađivali ljudi? Ljudi su uglavnom zarađivali tako što su javnim novcem ostvarivali svoje ekonomske ciljeve i na kraju onaj deblji kraj izvukli su građani koji sasvim sigurno nemaju moći utjecati na ovo o čemu mi danas raspravljamo. Postupak izvlaštenja je kao što piše ovdje u zakonu u obrazloženju, jedan od najsloženijih upravnih postupaka u kojem se, kao što već rekoh, sukobljavaju javni interes, interes u ovom slučaju RH i privatni interes. Međutim nakon što smo donijeli Zakon o strateškim investicijama, priča je malo drukčija. Sada RH kaže da je javni interes Hrvatske Republike interes nekog ulagača, znači privatni interes. interes. RH bi trebala u tom slučaju zaštiti i ulagača znači jedan privatni interes i drugi privatni interes osobu čija se imovina izvlašćuje. Hoće li u tome biti dovoljno poštenja, pameti i pravde? To je osnovno suštinsko pitanje. Bilo kakav zakon da napravimo, a kažem da je ovo dobra podloga za dobar zakon, ako se nećemo držati poštenja, pravde, nismo napravili ništa. Za godinu dana ili za 6 mjeseci ćemo pokušati mijenjati zakon jer ćemo reći da je zakon kriv što se ne provodi na terenu ono što smo mi ovdje, ovdje, što se čitavo vrijeme zaklinjemo svi jer nisam čuo ni jednog zastupnika koji se za ovom govornicom ili kada ustane sa svoga mjesta borio za nepravdu, nepravičnost ili za nejednakost. svima su nama usta puna pravde međutim kada treba tu nepravdu osuditi znamo često šutjeti. odgovore nećemo dobiti niti od zamjenice ministra, nećemo dobiti sasvim sigurno niti od opozicije niti ćemo dobiti od zastupnika kukuriku koalicije, ogovore na ta pitanja koja ja danas postavljam dati će praksa. Zašto sam skeptičan? Zbog dosadašnje prakse koja je pokazala da su interesi i kod nas moćnika daleko jači od pravde i daleko jači od interesa građana Republike Hrvatske. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a govoriti će poštovani kolega Marijan Škvarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Zakon o izvlaštenju i to je jedan od bitnih zakona prije svega koje bih posebno još jedanput spomenuo i svemu onome opisu i objašnjenju koje je dala zamjenica ministra. Ali bih ja spomenuo da zaista s obzirom na potrebu hitnog pokretanja investicijskog ciklusa u Republici Hrvatskoj, stvaranju preduvjeta za povećanje investicija za hrvatsko gospodarstvo i unapređenju uvjeta za gospodarenje dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku potrebno je donijeti novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade. Ja bih tu još spomenuo da to povećanje investicija je prije svega od razine lokalne samouprave, gradova, općina i druge investicije koje ipak kreću sa državne razine. A te investicije koje moramo i koje su pred nama najviše pokrenuti to su stvari koje ćemo pokrenuti korištenjem fondova Europske unije. A osnov korištenja fondova Europske unije je vlasništvo. Morate imati prije svega zemljište na kojima možete pokrenuti određenu investiciju i napraviti kapitalno ulaganje. U članku 2. definirano je što izvlašćenjem nekretnina moći napraviti. Tu je definirano da se tu prije svega može definirati radi izvlaštenja vlastiti rad, izvođenje radova ili izgradnja građevina, gospodarske infrastrukture, prometne, elektroničke, komunikacije, vodno-gospodarske, energetske, groblja i drugih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih građevina, industrijskih, energetskih, prometnih i objekata elektronički komunikacija, građevina za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanje, eksploatacija rudnog i drugog blaga. Kada se ovdje definira što se sve može, mislim da još uvijek moramo razmisliti do drugog čitanja u čemu još će nam se javiti problemi. Jer kada …/Govornik se ne razumije./… ovaj zakon onda možda neke druge stvari, gdje su nam tu možda, da li su nam u interesu i nekakvi vatrogasni centri, sportski kompleksi, da li su tu u interesu nam neke druge stvari, recimo sustavi navodnjavanja, kanali, da li i to spada pod ovo, da li je to dobro definirano? Mislim da o tome još trebamo malo itekako raspraviti. Tu bih ja spomenuo također što je to institut izvlaštenja a to je sustav kojim država prisilno uređuje vlasničke, stvarno pravne odnose kada individualno vlasništvo postaje prepreka ostvarivanju općih, zajedničkih interesa. Naravno iznimka može biti od …/Govornik se ne razumije./… utvrđene neprovedivosti, pravo vlasništva, moguće jedino kada je to u interesu Republike Hrvatske. Korisnik izvlaštenja može biti fizička ili pravna osoba, također domaća ili strana. Svrha izvlaštenja je uvijek izgradnja građevine, izvođenje radova što se treba naznačiti već u samom prijedlogu za izvlašćenje. Tu sam napomenuo u članku 2. da možda zaista trebamo vidjeti koje su nam u okviru prije svega sredstva investicije za korištenje fonda Europske unije, da ih ugradimo, da možemo i tu proceduru pokrenuti. To nam je itekako bitni

ne mijenjaju se vlasnički odnosi na nekretnini, vlasnik nekretnine i dalje ostaje osoba prema kojoj se provodi postupak izvlašćenja. To prije svega je u praksi kod izgradnje plinovoda, naftovoda, dalekovoda, nisko naponske električne mreže, vodovoda i kanalizacije. Institut privremenog uzimanja u posjed susjednog zemljišta nije izvlaštenje jer se ne mijenja vlasništvo na nekretnini. Također interes Republike Hrvatske materijalni uvjet izvlaštenja, izvlaštenje se može provesti tek kada se rješenjem o izvlaštenju odredi naknada. Postupak izvlaštenja je upravni postupak i javnopravna tijela provode ga primjenom Zakona o općem upravnom postupku. I ono što je najbitnije po meni postupci izvlašćenja su hitni postupci. Jer i onaj vremenski tijek oko samog izvlašćenja je itekako bitan za provođenje same investicije.

Ja vjerujem da analiziramo možda postupke investicije do sada, odnosno investicije i izvlaštenja kada su bili u osnovna problematika zemljišno-pravni odnosi da nismo puno toga, ne samo Hrvatskoj nego siguran sam da se podizvlašćenja provode i nekoliko desetaka godina a da nisu istovremeno i riješeni. Tu bih spomenuo nekoliko problematike koja se javlja. Prije svega ovaj novi zakon potiče investitore i vlasnike nekretnina koje se izvlašćuju da se dogovore oko naknade za izvlaštenje na nekretninu kako bi se intervencija države u postupku izručenja svela na minimum, odnosno što smo rekli da bi to bilo što prije riješeno. Iz iskustva smatram da stvar dogovora je praktički nemoguć jer uvijek i teško je na neki način definirati i pokriti interese investitora kojemu je naravno u cilju da plati što manje, a i interese vlasnika zemljišta zemljišta ili određene nekretnine kojemu je u interesu da na neki način to proda ili ustupi ili da mu se izvlasti po što većoj cijeni. I tu onda su ti pregovori, ti dogovori mogu trajati unedogled. Također ono što bih htio istaknuti, problematika je da se novim zakonom preciziraju radnje koje su investitori, ali i upravno tijelo koje vodi postupak dužni poduzeti u postupku izvlaštenja. Tu je naglasak na obavljenom očevidu i na obavijesti vlasnicima o postupku izvlaštenja. To je dobro jer do sada su izvlaštenja bila na način da onaj kome se izvlastilo je tek dobio poziv na sud, da dobije rješenje, a sada ipak se daje naglasak da se mora napraviti očevid gdje se pozivaju svi zainteresirani u tom postupku i naravno da se obavijesti vlasnik o postupku samog izvlaštenja. Tu su te radnje i dosta opsežno nabrojene, ja ih ne bi ponavljao ali recimo u članku 15. i 16. bi posebno istaknuo stvari koje u prijedlogu za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske koje sve moraju biti od naznake … izvlaštenja, naznačena građevina i ostale stvari. Bojim se da isto u tom trenutku kada te se uvjeti i navodi koji su ovdje napravljeni, kada se oni ispune da će proći jako, jako puno vremena. Ovdje bih se posebno spomenuo da u prijedlog za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske mora se podnijeti mišljenje općinskog i gradskog vijeća, odnosno Županijske skupštine odnosno Gradske skupštine grada Zagreba. Naravno, bitno je ono što sam rekao da te velike investicije i kapitalna ulaganja za koje je potrebno određeni objekt ili zemljište, a ako nije u njihovom vlasništvu da grad ili općina itekako zainteresirana, a to se onda mora provesti preko odluke Općinskog ili Gradskog vijeća. Ali tu ima naznaka pravomoćnosti i pravomoćna lokacijska dozvola i … elaborat ovjeren da je u skladu sa pravomoćnom lokacijskom dozvolom. Kada gledamo pravomoćnu lokacijsku dozvolu onda se moram spomenuti ipak da smo mi i donijeli novi Zakon o prostornom uređenju gdje generalno ima odluka da lokacijske dozvole u biti više niti nema, osim u nekih 5 posebnih slučajeva. Jedan između ostalog prilikom izgradnje velikih sustava navodnjavanja, aerodroma, također velikih luka, dok za ostale stvari trebamo samo građevinska dozvola. Znači može se dobiti građevinska dozvola, a da prije nisu riješeni ti imovinsko-pravni odnosi, odnosno ako se napravi pismeni sporazum svi zainteresiranih da se može na tom mjestu graditi. S ovom odlukom ja mislim da i za neke stvari koje se trebaju graditi, ono što smo napomenuli na početku, a to su ceste, to su … infrastruktura, prije svega cesta, groblja i drugo gdje u biti ovom odlukom, znači Zakon o prostornom uređenju ne treba lokacijska dozvola, ona se sad definira da u biti sve opet opet trebamo početi dobivati i vaditi lokacijsku dozvolu. Da li je to u duhu zakona i odluke Zakona o prostornom uređenju i to bi također trebalo provjeriti. Tu bih se također nadovezao na zakon da se njime želi stati na kraj i arbitražnosti na način da se definira bolja procjena vrijednosti zemljišta ili nekretnina. Zakonom je tako predviđena jedinstvena metodologija za utvrđivanje vrijednosti nekretnine na cijelom području države, a Vlada će donijeti uredbu kojom se utvrđuje način procjene. Tu bih zaista u tom dijelu, a definira se člankom 31., 32., a vezano uz dio kojeg sam spomenuo, da cijena će biti najveći problem. Da, sada je definirano da će na temelju ovlaštenih sudskih vještaka se definirati jedan okvir koliko taj iznos, koliko vrijednost tog zemljišta i iznosi. Istovremeno kao sud ne treba uzeti to u obzir, on svojom samostalnom odlukom može donijeti o vrijednosti zemljišta, odnosno ono što je definirano, što je dobro, da se na cijelom području države Vlada će donijeti uredbu kojom se utvrđuje način procjene. Ali dobro, to se mora opet donijeti odluka i želio bih da to što prije i bude. Ovdje također u članku 31. bih predložio da se nalozi i mišljenje vještaka o stanju i vrijednosti nekretnina za koju se predlaže vještačenje nisu stariji od 30 dana. Desit će nam se to deinstitucionalizacija ono što sam rekao da taj postupak nije baš jednostavan i traje puno vremena da dok ne dođe možda konačnosti rješenja da ćemo morati zbog tog kratkog vremena, odnosno kratkog roka od 30 dana morati raditi nekoliko procjena vrijednosti nekretnine. Mislim da se tu itekako treba gledati, može se to produžiti na 60 ili 90 dana, mislim da vrijednost nekretnine da bi imali ažurnu procjenu baš toliko se ne mijenja u tim trenucima da bi se to moglo i proširiti. Ono što isto bih htio naglasiti, možda jednu sumnju, članak 32., kada se radi o izvlaštenju većeg broja nekretnina, više od 10, da u tom dijelu korisnik izvlaštenja dužan je objaviti i javni oglas koji se objavljuje u dnevnom tisku. Malo bih tu ipak imao jednu sumnju di je razlika da li se radi o jednoj čestici ili vlasnika dva, pet, deset ili pedeset. Mislim da to opet je potpuno nepotrebno i povećava troškove samog oglasa i još više produžuje samu proceduru tog izvlaštenja. U tom dijelu bih isto spomenuo možda članak 20. gdje po meni je zaista bio potpuno nepotreban trebalo bi ga izbrisati jer naknadu za rad tijela iz članka 17. ovog zakona, a to su prije svega postupci u vezi pripremnim radnjama, a to su uredi državne uprave odnosno nadležni ured grada Lepoglave. To je u njihovoj ingerenciji, naročito ako ide od strane JLS-a da gradovi plaćaju uredima nešto što je njihov uredovni posao i nadoknadi troškove. Mislim da to ne bi trebalo biti taj članak 20. slažemo se da kao takav se u potpunosti i izbriše. Evo uz te neke sugestije kao takve. Itekako podržavamo ovaj zakon. On je itekako potrebit da prije svega ono što smo rekli na početku, naime potrebu da investicijski ciklus ulaganja na području Hrvatske intenziviramo za otvaranje novih radnih mjesta, a istovremeno što sam rekao da itekako korisno možemo iskoristiti fondove EU gdje je sustav i način vlasništva najbitniji. Hvala lijepa. Čut ćemo sada dvije replike na ovo izlaganje. Prvo kolega Branko Kutija, izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Gospodin Škvarić, kolega Škvarić kazali ste najprije da imamo dovoljno vremena do drugog čitanja da se zakon popravi. Isto tako ste kazali da je postupak privremenog uzimanja u posjed zemljišta nije izvlaštenje. Slažem se apsolutno s vama, ali u članku 8. stavak 1. pročitajte što vam piše. Susjedno zemljište koje je potrebno za smještaj radnika, materijala, strojeva i drugog radi izgradnje građevina ili izvođenja radova od interesa za Republiku Hrvatsku može se privremeno uzeti u posjed. Znači, nije definirano koja vrsta zemljišta. Znači to može biti maslinik, može biti vinograd, ne znam može bit trajni nasad bilo koje druge vrste, može biti krušo grad prije spomenut od kolege Vukšića. Ali mislim da znači trebalo precizirati točno koja vrsta zemljišta se može privremeno uzeti i na taj način bi se napravilo onda po meni određeno poboljšanje. Jer ovako postoji apsolutno nedoumica koja vrsta zemljišta se može uzeti na taj način.

se. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega slažem se s vama. Prije svega imamo dovoljno vremena do drugog čitanja. Nadam se da to drugo čitanje neće biti za 6 mjeseci ili godinu dana. Trebat ćemo ubrzati jer zaista trebamo u svakom slučaju taj zakon donijeti da možemo krenuti u one investicije. I trebamo zaista svaki taj dio nejasnoće ako ga ima da jednoznačno definiramo da zakon bude itekako održiv i provediv. Hvala Drugu repliku iznosi kolega Ante Sanader. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo poštovani kolega vi ste rekli da cijena je najvažniji element u izvlaštenju i kad se gleda to ovako bez kako što se događa na terenu onda je to tako. Međutim, evo ja imam situaciju jadranska magistrala prolazi kroz područje koje je poljoprivredno. Znači, u generalnom urbanističkom planu grada je predviđeno da je to poljoprivredno ali tu su napravljene kuće, kompletno naselje. I sad dolazi vještak koji to procjenjuje i plaća po cijeni poljoprivrednog zemljišta, na primjer 20 EUR-a a sve zemlje tamo se prodaju po 70 ili 100 EUR-a ili je tamo bespravni objekat koji se ne može legalizirati. Kako ćete ga platiti? Po kojoj cijeni? To su stvari životne koje nisu obrađene ili koje nisu uzete u obzir dobro u ovom zakonu, a i vi kao načelnik znate za te probleme i onda probleme i lokalne vlasti i probleme sa izvlaštenjima i protivljenja izvlaštenjima i nerealna cijena. Tako da ne bih se mogao složiti s vama o ovom da je cijena najvažnija, jer ta cijena je važna ali da je pravična a često se događa na terenu da ona ne može bit pravična jer vi u GUP-u, vašem prostornom planu ili generalnom urbanističkom planu grada ili općine imate situaciju da je poljoprivredno zemljište koje je u potpunosti već iznaseljeno i urbanizirano. I na ovu repliku odgovara kolega Marijan Škvarić. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Možemo se složiti o tome da cijena je možda najvažnija ili nije, ali od cijene se uvijek prvo počinje. Iz iskustva ono što mi znamo kada pregovaramo onda se uvijek postavi pitanje cijene i o tome ovisi da li će ti pregovori biti brzo gotovi ili možda i nikad. Oko uređenja samih cijena da, imam jedno iskustvo možda i vi da jedno područje, zemljište koje želite otkupiti gdje ćete napraviti jedan prečistač imate na žalost jedna specifikacija nas u Hrvatskom zagorju gdje imate na nekih 1000 kvadrata barem njih 50 vlasnika, onda vam tih 45 proda po jednoj cijeni koju dogovorite, ovih drugih pet vam to ne želi prodati. Traži deset puta veću cijenu. I zaista trebamo što prije napraviti sustav da se s državne razine ono što smo rekli donijeti uredba kojom se utvrđuje način procjene zemljišta, jer onda se zna koliko to zemljište realno vrijedi i tom brzom procedurom će se po pravičnim cijenama jer ne smije se obeštetiti a niti vlasnika zemljišta, a niti investitora da možemo krenuti što prije u tu investiciju. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje Prijedloga zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. I evo ja koristeći ovu priliku govoreći u ime kluba SDP-a moram čestitati prije svega i resornom ministarstvu na ovom prijedlogu zakona koji zaista vidimo mi u klubu SDP-a kao primarno jedan antikorupcijski zakon koji odgovara na sve one poteškoće o kojima su već sada kolege govorile, koji zaista postoje u stvarnosti a to je da se na različite načine izigra vlasnik da često ni sam investitor ne bude zadovoljan, a da je profitirao netko tko je imao informaciju ili nekakvim određenim zlouporabama samo iz toga se okoristio. Dakle, kao što su i do sada govornici tako i ja evo posebno ističem da je ovo i dobar prijedlog zakona i u prvom čitanju pa ćemo vidjeti što još možemo učiniti da on zaista odgovori ovim temeljnim odrednicama kojim kojima je uvodno puno podrobnije govorila i poštovana zamjenica ministra. slovimo kao ljudi u Europi koji imamo najviše nekretnina a siromašni smo. Što to znači? Da su naše nekretnine mrtvi kapitali. Da je to mrtvi kapital o kojem je još davno pisao ako se možda prisjećamo, svi smo čitali tu lektiru Josipa Kozarca "Mrtvi kapitali" koji je još i onda govorio zar smo mi zaista Hrvati ljudi koji ne znamo raditi i nećemo raditi na svome za sebe nego više volimo raditi u tuđini za druge. Zato često u sadašnjoj situaciji u kojoj se nalazi i gospodarstvo i građani kao vlasnici nekretnina često taj interes javnog i privatnog neće biti u sukobu nego su privilegirani oni vlasnici nekretnina za koje će se naći zainteresirani investitor, bila to država, bila to lokalna vlast dakle druga razina vlasti ili privatni investitor. I vidimo često, to ću posebno sada naglasiti, da upravo trgovanje, odnosno informiranost o tome kud će proći nekakva infrastruktura bilo privatna, bilo državna ili lokalna mnoge je osiromašila, mnogi su se osjetili prevarenim, a neki su preko noći postali bogataši. To bi u svakom slučaju ne samo trebalo …/Govornica se ne razumije./… i drugim zakonima jer ono čini mi se o kojem je govorio prethodno kolega ne odnosi se na ovaj prijedlog zakona, a ovaj prijedlog zakona prepoznaje takve mogućnosti da i u postupku izvlaštenja se to ne dogodi. Kroz posebnu onu obvezu da investitor ima dužnost objavljivanja i da će se javno objavljivati takve shodno naravno i prostornom planu, dakle podaci o svim nekretninama na koje će se graditi određene građevine. I što je ono što opterećuje sadašnji trenutak? Ne samo izvlaštenje, dugotrajnost postupka, nepravična naknada, različito postupanje vještaka nego prije svega nevolja u kojoj su se našli vlasnici gdje teško mogu ishoditi cjelokupnu, odnosno ostaje se samo kod djelomičnog izvlaštenja. To je nešto što je nekakva najveća nepravda i o čemu treba itekako do drugog čitanja vidjeti i kako uopće tumačiti tu normu. U svakom slučaju ići in favorem samim vlasnicima jer njihovo je vlasništvo napadnuto, oni ga se moraju odreći bilo milom, bilo silom i u svakom slučaju takav jedan dio nekretnine njima koji ostaje nije pogodan više ni za što. Bez obzira hoće li ta nekretnina preostala koristiti koristiti investitoru ili neće. Kao što je jedan naš pravni stručnjak oko nekih aktualnosti koje su se vodile o sasvim drugim temama, ali uspoređujući domaće i europsko zakonodavstvo rekao ovako jednu čuvenu rečenicu koju onda ako smo je prihvatili moramo je dosljedno i provoditi. On kaže da domaće zakonodavstvo treba gledati eurokomforno, dakle kako je komforno za Europu a ne za naše domaće pravo. Pa onda u ovakvom jednom sukobu investitora i vlasnika takve neke odredbe i sam zakon, ali uvijek treba bježati od nekakvog naknadnog tumačenja i precizirati da u svakom slučaju treba favorizirati samog vlasnika nekretnine i udovoljiti njegovom traženju ako on dokaže ako on dokaže da preostali dio nekretnine više nije njemu pogodan za uporabu i služnost koju je dosada imao. Druga jedna velika nepravda koja se javlja i koja je poznata nama svima, a to je napasnost i napadnost telekomunikacijskih kompanija. Pa čak i nekih firmi u državnom vlasništvu koje su bez imalo srama i pristojnosti ulazile u privatno vlasništvo silom, nikakvim pravom nego silom, iako su mogućnosti imali zakonske i postojeće da to srede međutim nisu smatrali za shodno nego upravo nastupajući arogantno, bahato postavljali različite infrastrukture koje su njima bile potrebne dovodeći vlasnike u tešku situaciju ne samo zbog povrede i digniteta vlasnika, a ne same nekretnine nego vlasnika, jer i ova kriza je prije svega kriza digniteta i arogancije kapitala i svega onoga kako se nastupa prema onima slabijima. Zato u takvim nekim slučajevima iako zaposjeda malo površine dovodi do čitavog niza negativnosti koje dosada nisu na pravi način niti po vještacima bile valorizirane, a vlasnike velikih površina ostavile su upravo bez svojih vrijednih nekretnina i bez adekvatne zadovoljštine. Ono što svakako za pozdraviti jeste jedinstvena metodologija za utvrđivanje vrijednosti nekretnine. To je nešto što dosada nismo imali, odnosno bilo je dosta sporova oko toga i ova obveza Vlade RH da uredi način procjene vrijednosti nekretnine, način prikupljanja podataka, njihovu evaluaciju i da će ministar nadležan upravo za poslove graditeljstva i prostornog uređenja i i donijeti pravilnik. Tako da je i to jedan korak naprijed u utvrđenju dakle predvidivosti takve jedne cijene, a da se ne ovisi samo o vještacima. Ono što je također svakako za pohvalu, a to je uza sve ove transparentne i kod sadržaja utvrđenja javnog interesa dakle već se zna što se mora pridonijeti da bi se utvrdio javni interes. Na taj način šalje se poruka i samim vlasnicima, ali jednako tako i investitor zna onaj koji želi investirati, koji ima dobre namjere zna što je potrebno da bi se udovoljilo tom zahtjevu i da bi taj njegov interes postao u biti javni zajednički interes. kakvim se osjetljivim stvarima radi, o nepovredivosti vlasništva ali kao ustavne kategorije. Ali ustavna kategorija je i to da vlasništvo obvezuje. Prema tome, to oko toga se nismo sporili. Sporimo se još i uvijek ovdje smatraju mnogi da su dobra rješenja, da je transparentno utvrđeno kako se utvrđuje ta tržišna naknada ali još uvijek ostaju otvorena pitanja i da bi se otklonila svaka dilema oko toga jer ne može biti gore nepravde oko toga da se nešto oduzme, izvlasti kao poljoprivredno i manje vrijedno a da služi za gradnju. To ne može biti! A mnogi su se koristili ne prilikom izvlaštenja nego prilikom povoljnih informacija odnosno zlouporaba kuda će prolazite neke trase, gdje će se graditi određene infrastrukture kupovali za bagatelu zemljište a ljudi su bili sretni da kupe to jer su smatrali da je apsolutno neatraktivno nit je bilo u ikakvoj njihovoj funkciji tek kasnije kada su vidjeli, kad su ti njihovi kupci prodavali tu njihovu nekada zemlju po nekoliko desetina puta skuplje, vidjeli su u biti da su prevareni i jesu prevareni i iza toga zapravo upravo ova transparentnost ponovit ću sprječava u ovakvim postupcima da se da se to dogodi. Međutim, to je nešto što vrišti na korupciju i to po meni bez obzira što su bile otvorene kupoprodaju tako upravo raspolaganjem takve imovine i dovođenje u zabludu takvih osoba, vlasnika svakako bi trebalo povesti o tome računa ali to nije predmet ovog zakona. Predmet i onog što mi možemo učiniti jeste da stvorimo takve zakone gdje će takve pokušaji i dosadašnja praksa biti suzbijena a pokušaj takvog i nekakvog sličnog ponašanja biti apsolutno onemogućeni odnosno svedeni na izuzetak a ne na pravilo kao što je počesto bilo. Ono što je također vrijedno u ovom postupku, to je da se upravo na temelju ovakvih transparentnih uvjeta kondicija omogućava vlasniku ali jednako tako i samo investitoru da mirno riješe spor da mirno riješe spor i da se izbjegne i ovakav postupak koji kao što se predlaže u zakonu jeste sada i hitne naravi. Također je jako dobro što do sada nije bilo da se vlasniku dade nekakva druga zamjenska nekretnina a kojom raspolaže bilo kažem da je to država kod jedinica lokalne samouprave što je onda manje dosada bio problem jer je to uglavnom bilo poznato pogotovo čime raspolaže jedinica, što je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ali i ovdje kod privatnih investitora također to treba napraviti kao obvezu i to ovaj prijedlog zakona čini, naravno ukoliko to zadovoljava samog vlasnika. Vlasnik bi trebao biti uvijek u poziciji kod ovakvih stvari da može birati a ne sam investitor. Posebna novina je propisivanje da postupak izvlaštenja kao što je rekla uvodnom svom slovu gospođa zamjenica ministra da kad se izvlaštenje provodi radi izgradnje građevina odnosno izvođenja radova za koje je Vlada RH donijela odluku o proglašenju strateškog projekta da onda takvu jednu, taj postupak provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa. I rješava se jedan situacija koja možda široj javnosti nije bila poznata ali poznata je onima koji se bave time, izvlaštenjima, jednako tako upravnim tijelima ali i samim sudovima sada kod utvrđivanja granica pomorskog dobra, dakle bit će potrebno također i provesti takve postupke jer to je praktički izvlaštenje i kod današnjih tih situacija nalazili smo se u nekoj čudnoj suludoj situaciji da sudovi su to odbijali jer nisu imali mogućnosti upravo u svom sudskom postupku odrediti takvu jednu pravičnu naknadu tržišne vrijednosti vlasniku a s druge strane upravna tijela također su bila blokirana jer su smatrali da se radi o oduzimanju vlasništva. Prema tome, evo sada se na jedan razvidan, transparentan način rješava i takva situacija koja će biti jer upravo je u procesu i ova, i mislim da je uskoro će doći i kod nas u Sabor ovaj prijedlog zakona pa ćemo se baviti i tim granicama, utvrđenja granica pomorskog dobra što je svakako dobar da ovaj jedan set zakona već provodi i kroz druge zakone, prepoznajemo neke stvari koje će doći tek na dnevni red. Evo završavajući ovo svoje izlaganje govorit ću ime kluba SDP-a, još jedanput skrećem pozornost na ovo što su skrenuli i druge kolege da kod izvlaštenja bez obzira da se radi o poljoprivrednom ili nekakvom koje je manje vrijednosti a da se uvijek izvlaštenje traži u pravilu radi gradnje infrastrukture a ne radi nekakvih nasada iako možda će biti i takvih situacija da ne bi došlo do takve jedne diskrepance da se otkupljuje kao poljoprivredno a služi investitoru kao građevno odnosno da se dođe do preinake samog zemljišta i do puno veće vrijednosti, jer na taj način vlasnici bi se osjetili izigrani. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Poslušajmo sada replike. Prvo cijenjeni kolega Krešimir Bubalo, izvolite. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegica Ingrid Antičević je spomenula u svom izlaganju već na početku da u Hrvatskoj su nekretnine mrtvi kapital a da je ovo antikorupcijski zakon. isto tako svjedoci smo nečeg drugog na terenu što se događa. Govorili ste o nepovredivosti privatnog vlasništva ali često smo imali mogućnosti vidjeti i u trasama koje su se crtale da se namjerno tražilo da se povrijedi privatno vlasništvo pa da se izvrši izvlaštenje na pojedinim trasama o koridorima i o širini koridora da ne pričamo a isto tako malo prije i o onome što se tiče van samog koridora. Znači bitno je i u članku 4.svrha 4.svrha se definira dozvolom ali isto tako je bitan i rok ali bitna je i trasa. Rok znači nakon svrhe koja je definirana člankom 4.bitan je rok jer trase se crtaju olovkom i često se događa da se trase pomiču i da se namjerno povrjeđuju privatni posjedi baš radi tog izvlaštenja. Prema tome i stvari kad je u pitanju ne samo svrha kao što je članak 4.nego isto tako i rok ako se nešto izvlasti da stavljanje u funkciju potrebno je definirati i zakonu o roku. Druga replika, poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev. Ajde gledajte, ja vas ljubazno molim. Dvoje ovdje sjedimo ali da jedan to vidi. Gledajte gledajte kolegice. Bit će svima jednostavnije. Ajde izvolite. Odgovor na repliku. Ajde odgovor na repliku. Ovo kolega što govorite da su potrebni rokovi, da je privatno vlasništvo, pa o svemu sam tome ja i govorila i govorila sam upravo da je to, da su naše nekretnine mrtni kapital i da ljudi žele da im se oduzme vlasništvo kako bi dobro profitirali, na taj način dobili nekakav novac i tu svoju nekretninu stavili u funkciju, eto bar prodajom ako nisu bili sposobni na nekakav drugi način. Međutim, ono što ovaj zakon predviđa to je da otkloni takve mogućnosti koliko je god moguće, a to je upravo se omogućava na taj način što je propisana obveza javnopravnog tijela da na svojoj web stranici objavi prijedlog za izvlaštenje zajedno sa podacima o svim nekretninama pa i onim susjednim susjednim nekretninama kako bi se to spriječilo. Ali potpuno se slažem s vama o tome, to nije nikakva tajna, to su se mnogi okoristili tome, a to se najviše događalo u jedinicama lokalne samouprave. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovana kolegice, rekli ste da je nedopustivo da se zemljište otkupi kao poljoprivredno pa da se poslije na njemu gradi. Ja vas pitam za komentar, kada se radi o zemljištu koje je poljoprivredno i sva okolna zemljišta su poljoprivredna, ali se na njemu planira raditi nešto od komunalne infrastrukture, npr. uređaj za pročišćavanje, pa kada se ide u otkup tog zemljišta, ako se radi npr. o mom gradu, gradu Vodicama, zna se da je onda 10 i više puta skuplje zemljište koje ima natpis građevinsko od onog koje je poljoprivredno. Kako u tom slučaju reagirati i kako u tom otkupu će prema ovog novom zakonu tretirati i vještak, kako će ga tretirati i na koji će se način otkupiti? Hvala. Na repliku odgovara Ingrid Antičević-Marinović. nastavljam na ono što sam odgovorila maloprije kolegi. Interesantno je vidjeti i okolne nekretnine i ono što je meni se čini logičnim, ne znam o kojim površinama se radi, kakav je utjecaj na ostale nekretnine, ali ako se smanji vrijednost tih nekretnina, onda ja, to sam posebno nekoliko puta istaknula, da plediram i da se ide in favor, da to treba jasno biti rečeno u zakonu, nema tu mucanja. Neka to bude jasno rečeno da sve nekretnine koje su toliko izgubile svoju vrijednost, da izvoli se izvršiti onda kompletno izvlaštenje, potpuno izvlaštenje. Naravno, ukoliko na to vlasnici pristaju, ukoliko im to odgovara jer je njihova nekretnina zbog toga izgubila ili svoju funkciju ili vrijednost ili već ono kako vlasnik sam ocjeni prema svom korištenju, naravno tu će uvijek biti potreban i vještak. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime Kluba HDSSB-a govorit će poštovani kolega Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Kolegica Ingrid Antičević-Marinović, nisam namjerno htio repliku jer sam bio na redu za raspravu, jer spomenula Josipa Kozarca i njegov roman "Mrtvi kapitali". I rekla, doslovce da se u tom romanu spominju domaće vrijednosti i nekretnine, slavonske šume i sve ostalo, zemlja, a da je to puno vrjednije nego li ići vani raditi za druge i za nekakvu sitnu nadnicu, itd. Ovaj puta se radi o mrtvim kapitalima koji će navodno oživjeti u RH pa ćemo raditi u Hrvatskoj za druge, također za malu nadnicu kao što je danas i uobičajeno u trgovačkim lancima ili nekim drugim projektima koji se rade u RH. Stidljivo, Stidljivo, vrlo stidljivo od kolega koji su do sada raspravljali, oni koji su davali repliku je vrlo stidljivo spominjan Zakon o strateškim investicijama u RH na što je izravno naslonjen ovaj zakon, dakle Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade. Ne znam zbog čega se tako stidimo govoriti o tom Zakonu o strateškim investicijama kada vidimo da je on zapravo, da je ovaj zakon zapravo izravno pisan u funkciji sprovođenja toga zakona onog kojeg sam rekao i u kojemu smo imali vrlo kontradiktorna mišljenja prilikom rasprave ovdje u Saboru prije nekih par mjeseci. Bojim se da će i Zakon o strateškim investicijama skupa sa ovim zakonom doživjeti onu "tresla se brda, rodio se miš". Prevelika su očekivanja i od Zakona o strateškim investicijama jer evo je prošlo već nekoliko mjeseci, a ne vidim baš da toliko investitora, da su nam pohrlili i navalili u Hrvatsku ulagati one strateške investicije preko 100 milijuna ili kuna ili eura, ne znam točno, već sam i zaboravio o tom zakonu, ali 100 milijuna, mislim kuna. Pa onda za područje od posebne državne skrbi 25, pa za one neke druge 50 milijuna, bile su tri stepenice u tim strateškim investicijama. Ono što me posebno smeta u ovom zakonu to je ono što je kolega Bubalo rekao u svojoj replici. Dakle, kada izvlastimo u potpunosti vlasnika neke domaće naše nekretnine, a u svezi nekakve izvršenja strateške, strateškog projekta koji je od strateškog značaja za RH, kojega je Vlada RH odredila kao strateški, nema nigdje, ja sam pokušao par puta proći ovaj sav materijal, nema odrednice o tome kada ta strateške investicija mora biti završena? Hoćemo li doći u situaciju da ćemo iz vlastitu fizičku osobu, privatno lice, a onda ćemo dobiti poluzavršenu investiciju koju će onda taj investitor zbog kojega je nastalo izvlaštenje nekom drugom prodavati to po puno većoj cijeni? I što ćemo i koju ćemo zakonsku regulativu onda primijeniti kada to u ovome zakonu ja koliko vidim nije određeno. Neka me demantira ministrica ako sam u krivu. Govorili smo o magistrali, o cestama, evo o Dalmatini recimo, na nekim područjima je plaćeno preko 40 eura kvadratni metar za izvlaštenje. U Slavoniji za kanal Dunav-Sava ili Sava-Dunav kako god hoćete Vukovar-Šamac, nikada nitko nije dobio preko 10 eura za kvadratni metar zemljišta iako tamo kuda Dalmatina trenutno prolazi ima krajeva u kojemu ni zmije ne mogu uspijevati, a kanal Dunav-Sava ide rubom Srijema i Slavonije najplodnijim dijelom i najplodnijom zemljom u Europi, osim možda u Bačkoj i Srijemu. Moram to reći jer je dokazano istraživanjima nekadašnjeg Zavoda za tlo RH da je tamo u Boboti i u još nekim selima najplodnija zemlja u Europi najbolja i najkvalitetnija. I sada, rekao je Chris kako ga vole zvati Cviić sa dva i tako mi se čini da je najvažniji Intelligence servis informacije. Tko ima informacije, kuda će prolaziti trasa ceste, plinovoda, naftovoda itd. taj može zaraditi novac. Vrlo zanimljive oblike nekih županijskih i drugih cesta pa i državnih npr. cesta jedna u Slavonskom Brodu gdje je trebao biti rotor ne može biti rotor pa je napravljeno drugačije, upravo na toj trasi te ceste odjedanput su lokalni moćnici određenih stranaka kupili zemljište prije izgradnje te ceste, radi se o sjevernoj brzoj cesti u Slavonskom Brodu. Nadalje, ajmo pogledati tko je vlasnik zemljišta oko stope na poluotoku Pelješcu kamo dolazi Pelješki most po nekim planovima, pa ćemo vidjeti tko je tu zemlju kupio, pribavio i očekujući da će tu prolaziti cesta nakon što završimo Pelješki most Pelješki most ili cesta Slavonski Brod-Vrpolje prijelaz 5C koridora kod Čajkovaca i Andrijevaca, lokalni moćnik i stranački lider jedne stranke ovdje velike jel koja nije na vlasti više je kupio zemlju koju je onda država otkupila od njega iako nije bio vlasnik te zemlje prije toga 6 mjeseci prije prolaska ili ili godinu dana, prije polaska te ceste jer je imao informaciju kamo će ta cesta ići, kuda je ona trasirana. Hoće li se i sada takve stvari događati? Nema zapreka da se ne događaju ukoliko netko ima informaciju unaprijed, zato sam i spomenuo Chrisa Cviića koji je rekao da je upravo Intelligence servis odnosno informacija ranije vrlo bitna, bitna, upravo kod ovakvih stvari. I još jedanput postavljam pitanje hoće li biti ovim zakonom ili ne znam naknadno, regulirano dakle ono što je kolega Bubalo postavio a meni je palo na pamet i prije njegovog pitanja, rok svršetka investicije? Kaže se ovdje da će biti izrađena od Ministarstva graditeljstva jedinstvena metodologije, zadivljujuće ono, određivanja vrijednosti nekretnina. A vidjeli smo u replikama kako se vrlo često poljoprivredno zemljište kasnije pretvara u neko drugo i određivanje cijene poljoprivrednog zemljišta, problem sa GUP-om koji je na tom mjestu predviđeno poljoprivredno, a ono je urbanizirano pa se događa i postavlja pitanje što će biti sa procjenom tih nekretnina nastalih tko reći na nelegalan način, ali evo legalizacija je u tijeku i bit će legalizirane ili možda neće neki, dakle na tom mjestu na kojem će biti nekakav objekt od tzv. strateškog interesa za RH. Nadalje, u članku članku 2.piše da će procjenu onoga što je od interesa za RH određivati Vlada RH, dakle ona je ta koja ima prvu informaciju. ona je ta koja ima prvu informaciju. Ja ne bih htio niti truna da netko i pomisli da bi tu moglo biti zloupotreba, ali država i naš narod eto tako uglavnom se funkcionira na način da se tu i tamo kome pomogne stranačkom podobniku poput Šegona itd. pa onda zbog čega ne sumnjati da će ova odrednica da Vlada RH proglašava taj interes za neko zemljište u RH biti prva informirana i svojim kao poput ovog slučaja i niz drugih slučajeva, o njima sada nemam vremena govoriti, a mogao bi ih nabrojiti puno, neće pogodovati kome svom podobniku stranačku prije svega, prijatelju, kumu, rodjaku, kako se to kaže ili rođaku. Dobro je što je u dobroj vjeri ovaj zakon pisan pa je predvidio očevid na licu mjesta jer bi onda bio i vlasnik nekretnine i onaj koji je zainteresiran za tu investiciju koja će biti na tom zemljištu pa da se oni prvo pokušaju i privatno da kažem dogovoriti,

Gospođa Ingrid Antičević Marinović jako dobro poznaje i zna otok Vir u kojemu su u kojemu su predstavnici pet stotina vikendaša iz naselja Radovanjica išli kod privatnog vlasnika hektara borove šume uz more zato da bi kupili 90 kvadrata, 60 dakle u dužinu i metar i pol širine za prolaz pješaka do plaže jer oni, njih 500 mora ići okolo kilometar do svoje plaže ali eto htjeli su kupiti 90 metara plaže. Ne znam je li to interes od Republike Hrvatske ako 500 građana želi doći do svoje plaže tim najkraćim putem. No, privatni vlasnik je rekao da mi popločite dukatima i zlatom tih 90 kvadrata ja vam ne dam, na kraju je povukao sjekiru na predstavnike tih 500 vikendaša. E sada, kako će država Hrvatska u takvim slučajevima intervenirati, hoće li on povlačiti sjekiru i na institucije Republike Hrvatske, ja ne znam ili tu treba proglasiti zaista interesom od Republike Hrvatske iako nije tako visoka cijena, ne bi trebala biti tako visoka kao što je postavljena ljestvica strateških investicija za Republiku Republiku Hrvatsku. Ne bih ja rekao da će ovdje doći do sukoba kao što je netko ovdje rekao privatnog i javnog interesa. Zapravo javni interes interesa Republike Hrvatske sakriven interes tzv. velikih poduzetnika ili investitora, to nije interes Republike Hrvatske, ona ne gradi, uglavnom, nego je cilj kako je rekao i ministar Vrdoljak da privučemo strane investicije ili pak domaće. Dakle, interes Republike Hrvatske, zapravo interes tih velikih igrača je pretočen u tzv. interes Republike Hrvatske. A privatno lice koje ima nekretninu ono dakle ostaje samo na toj strani. Pa onda bih stavio ovako prst pa bih se priupitao kako će to izgledati ta procjena i pogodba. dakle ako je interes Republike Hrvatske provođenje investicije pa naravno da će onda na neki način doći do određene vrste, da neću reći prinude ukoliko oni u ovom očevidu i dogovoru ne nađu zajednički jezik. će, točno da će biti nezadovoljnih, ali evo s obzirom da mi nismo ni bili za Zakon o strateškim investicijama kada je bio na glasovanju ovdje u Saboru, a pošto je ovaj Zakon očito naslonjen dakle, nastavak toga Zakona o strateškim investicijama mislim da Klub HDSSB-a će ostati suzdržan jer oni koji su predvidjeli te strateške investicije. Neka, ja ću im čestitati rado ukoliko uspiju u tome pa makar evo i provođenjem Zakona o strateškim investicijama i ovim Zakonom ako Hrvatska za dvije godine, tri procvate, dakle otkupom odnosno kako to ovdje kaže izvlaštenjem ovih nekretnina u privatnom vlasništvu. Daj Bože da se nađu dobra rješenja i da investicije napokon krenu. Ali s obzirom na dosadašnja iskustva ove Vlade i vrlo opskurni mali broj investicija bojim se da će biti kako sam rekao u početku "tresla se brda a rodio se miš". Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada prelazimo na replike. Prvi se javio Krešimir Bubalo. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Grubišiću kada govorimo o strateškim investicijama u kojima je HDSSB itekako jasno progovarao onda je bitno, ne samo iznos koji je definiran tim zakonom a to je 20 milijuna eura nego tko će kontrolirati da se doista postupa sukladno zakonu. A isto tako malo prije sam govorio u članku 4. svrha, ali još važnije privođenje namjeni zemljišta koje je izvlašteno je rok. Rok. Ovdje trebamo u ovom zakonskom rješenju definirati rok. Šta nakon 10 godina ako je netko izvlastio na trasi nešto a netko se kasnije zaigrao, promijenio trasu a ostalo zemljište i napravi izvlaštenje? Tko će odgovarati za to? Tko će biti kažnjen za povlačenje olovke na neko drugo mjesto i mijenjanje moguće trase? Tko ima informaciju i olovku i ovaj Zakon taj je itekako u prednosti. A ja ću vam reći i primjer iz prakse. Imao sam jednu važnu investiciju gdje su tražili izvlaštenje 386 čestica. I došli smo do 2, 3 čestice da je potrebno još izvlastiti no imali smo vlasnika koji je reketario i došao mi je direktor i rekao čovjek ne pristaje nego traži takvu i takvu cijenu za zemljište. Hladno sam mu rekao uzmite olovku i zaobiđite ga. Da vidite kako se kasnije javljao sa puno manjom cijenom, no nismo pristali na to. Znači bitan je zakon, bitna je trasa ali još važniji su upravo ovi rokovi da se stavi investicija u funkciju. Jer događati će se po terenu da će se koristiti ovaj zakon a investicije neće biti realizirane u idućih 10, 15 godina ili možda nikada. Tko će onda odgovarati što je netko izvlastio pojedine vlasnike na lokaciji? Hvala lijepo. i moje, naravno stranke, pa će sada reći i eto replika od stranačkog kolege. Ali to je ono što smo i vi i ja uočili, dakle ja neposredno prije što sam izišao za govornicu i nakon govora i rasprave kolegice Ingrid je li, da nigdje u zakonu upravo ne piše to o čemu ste vi replikom ustali i rekli da nema definiranog termina kraja investicije. Dakle nije nigdje zakon definirao niti su spomenute sankcije ukoliko se ne završi investicija koja je predviđena za zemljište koje je izvlašteno. Nema sankcijskog postupka niti se vidi u ovom zakonskom prijedlogu. Ja ga nisam našao, možda će gospođa zamjenica ministra nešto moći reći o tome, ali evo ja ga nisam našao. Druga replika, poštovani Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grubišić, govorili ste o bitnosti rokovima dovršenja investicija, ali je jednako tako bitno i vrijednost investicija koja je glavni i jedini kriterij da se nešto proglasi strateškom investicijom. A što ako strateški investitor najavi investiciju iznad 150 milijuna kuna, temeljem toga dobije izvlaštenje od pojedinaca, a onda se ostvari nakon 3 ili 4 ili 5 godina ne ostvari se investicija ili se ostvari u iznosu 90 milijuna kuna. Što će bit u takvim slučajevima? Zakon nije uopće predvidio takvu mogućnost. Primjerice, samo Zračna luka Zagreba je data u koncesiju točno za određenu vrijednost investicija, a zaključen je ugovor o koncesiji upola manje vrijednosti investicija. Tako da onaj tko je bio protiv Zakona o strateškim investicijama logično je da mora biti protiv ovakvog zakona jer se on, ovaj zakon naslanja se na diskriminirajući zakon i ovo je zakon o pogodovanju diskriminirajućem zakonu. I šta je to strateška investicija, tko će to definirati, što je to o strateškom interesa Republici Hrvatskoj, samo 150 milijuna kuna. Pa ovi vaši o kojima ste govorili na Viru njih 500 sigurno je investiralo više od 150 milijuna kuna pa nisu strateški investitori postali. Ne mogu dobiti ni put. A što znači i investicija, je li strateška, pa nije svaka investicija, ona može čak dovesti do rasta ali svaki rast ne mora dovesti do razvoja. Pa upravo su najveće strateške pod navodnicima investicije usporile razvoj hrvatskog gospodarstva jer treba što više malih, a ne što manje velikih jer gospodarstvo i društvo razvijaju veći broj manjih, a nikako veliki i odabrani. Hvala lijepo. Na repliku odgovara Boro Grubišić. **Marić, Goran (HDZ)** Da, kolega Mariću, ako se već držimo onih i ako govorimo jezikom recimo ministra prometa, engleski, small and middle enterprises, dakle mala i srednja poduzeća su upravo u fokusu europske unutarnje politike, politike gospodarstva i ekonomije. 26 milijuna malih i srednjih poduzetnika ima u Europi i naglasak je da zaposli svak' po jednog, 26 milijuna zaposlenih i riješili nezaposlenost u Europi. Ali o ovome što ste vi u početku govorili, ja bih rekao da to varijanta B iste prijevare, dakle u odnosu na varijantu A o kojoj smo ja i Bubalo govorili, zapravo to je varijanta B, još jedna od mogućnosti koja se može dogoditi, a nije zakonom regulirana jer je onaj zakon o strateškim investicijama zapravo jedan jedan diskriminacijski zakon i zaista kako sam i uočio u raspravi da je to nastavak toga zakona, nastavak toga pogodovanja diskriminacijskom zakonu i mi smo bili protiv onda, bit ćemo i sada. Hvala. I zadnja replika, poštovani Ante Sanader. ali kažete tamo neki krš i kamenjar pa je plaćen po nekoj velikoj ogromnoj cijeni, znači točno je da tamo ima veliki dio krša i kamenjara, ali oni Dalmatinci vole onaj svoj krš kao i svoju Slavoniju odnosno svoju zemlju, bogatu zemlju u Slavoniji i njima ona tamo vrtača je značajna kao vama vaše najveće polje. Zato evo moram s obzirom da sam iz Dalmacije moram radi onih tamo koje predstavljam vam to reći. I naša zemlja je nama vrlo važna, kao i vaša plodna vama, ali dobro nisam se zbog tog javio, to onako usputno samo da ne kažu ovi Dalmatinci da se mi ne borimo za interes Dalmacije kao što se vi borite za interes Slavonije. Ali nešto drugo, nije dobro da iz Hrvatskog sabora ide ovdje poruka u smislu, kažete vi to je interes poduzetnika pa zašto bi to bio interes Republike Hrvatske. To je bila loša ponuda velikim investitorima. Mi pozivamo, cijelo vrijeme pozivamo, tražimo te velike investitore da dođu, da ulažu ovdje, nije dobro da iz Hrvatskog sabora sad čuju vijesti tipa pa mi ne želimo te velike investitore, zašto bi mi njima davali pogodnosti. Pa cijeli smisao je da im pokušamo dati pogodnosti ako će oni pošteno uložiti. A ovo hoće li oni to preprodat, pa ključno je da se plati po tržišnoj cijeni. Mi se bojimo da se neće platit po tržišnoj cijeni kad se uzima malima jer ključna situacija je da pokušamo zaštitit male od velikih, ali moramo zaštitit i velike od reketa malih jer i mali nekad znaju sa svojom malom površinom reketirat neki ozbiljni projekat. Znači moramo imat razumijevanja i za jedne i za druge i to je smisao ja mislim i ovog izvlaštenja i želje da se pošteno plati,

kvadratnom metru u nekim Dugobabama ili tako dalje, znamo o tome već sve i ne bih htio biti provokator, da me ne smatrate provokatorom u smislu toga. Međutim, ovdje se spominje jedinstvena metodologija utvrđivanja cijene. E sad kad bismo u toj jedinstvenoj metodologiji kako lijepo se to veli ovdje utvrđivanja cijene stavili kvadratni metar te naše slavonske zemlje i kvadratni metar toga krša i kamenjara gdje nema ni zmija jer ne može ni ona ustat, nema ničega, onda bismo vidjeli da bi ipak postojala nekakva razlika tržišna. Ali eto u prošlom mandatu ili kad je pravljena Slavonika također je bila razlika u cijeni kvadratnog metra tema, evo neću spominjat više to selo itd. I sad vi kažete možda danas i sa autocestom kvadratni metar zemljišta, dakle uključujući i autocestu ne bi bio toliko koliko je plaćen onda kada je građena autocesta. Ali neka vi branite svoje, mi svoje. Svi smo mi Hrvatska zajedno tako da nema razloga da se ovako kačimo na ovaj način. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite.

Evo u startu samo mali komentar zašto i određivanju naknade. Ako pogledamo povijest svih zakona koji su obrađivali ovu tematiku od Austro-ugarske, Kraljevine Jugoslavije, NDH, SFRJ svi svi su govorili da je to zakon o izvlaštenju i svaki od njih je u bilo kojem društvenom uređenju predviđao budući da se radi o prisilnom oduzimanju imovine i o nekakvoj pravičnoj naknadi. No, naslov je manje bitan. Ono što je dobro kod ovog zakona što ne ide po hitnom postupku već će proći i ovu raspravu. I ja vjerujem da će se mnogo od onog što je ovdje rečeno i što će bit u međuvremenu dato kroz amandmane da će se raspraviti da bi ovaj zakon bio što kvalitetniji. Dakle, svrha Zakona o izvlaštenju prvenstveno nam pomaže da rješavamo imovinsko-pravne odnose na zemljištu gdje ćemo graditi nekakvu stratešku infrastrukturu. prvenstveni cilj i dosadašnjih svih zakona pa i ovog. Ovdje je gospodin Grubišić napomenuo a i više govornika je govorilo i o Zakonu o strateškim investicijama pa ću kasnije u komentaru reći par riječi i o tom zakonu. Ovdje ono što bih ja želio posebno naglasiti to su jedinice lokalne samouprave, a o tome smo već govorili i prilikom donošenja prvotnih zakona koji se svi naslanjaju onda posljedično i na ovaj a odnosi se na jedinice lokalne samouprave. Dakle, na onaj temeljni dio od kojeg se dalje sve razvija jer od njih potiče i prostorno planiranje, izrada urbanističkih planova i svega onog što će bit. Dakle, sve jedinice lokalne samouprave, a ovdje se govori o tome da idemo u izradu ovog zakona zbog investicija, zbog ubrzanog pokretanja svega. Moj prijedlog, promišljanje i svi amandmani koji su na to upućivali i mislim da je sad konačno vrijeme da se i kroz ovaj zakon provede to su urbanistički planovi uređenja poslovnih zona na području jedinica lokalnih samouprava, a reći ću vam i konkretan razlog i primjer zbog čega to naglašavam. Dakle, jedinice lokalne samouprave uz suglasnost županija pa i ministarstava donijele su svoje prostorne planove, donijele su urbanističke planove i jednostavno nemaju mogućnosti za izvlaštenje zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa osim za komunalnu infrastrukturu, nekakve prometnice i ono što će radit tamo ali ne i za radne platoe na kojima će kasnije nakon njihovog uređenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa doći nekakav investitor. Ne znam, grad u Republici Hrvatskoj koji ima konačno riješene zemljišne knjige. Znamo kakav nam je katastar. Znamo iz iskustva koje su procedure kad je posljednji upisani vlasnik u nekakvoj takvoj knjizi osamnaeste ili je umro '76. a nakon toga nitko nije zbog onih dječjih doplataka, pa ljudi se nisu upisivali kao vlasnici. Koja je kasnije procedura da bi se tako nešto donijelo? Upravo ovih dna mogu vam reći konkretno nekoliko presuda budući da je takvo jedno zemljište po ondašnjem zakonu sedamdesetih godina bilo eksproprirano kako se kaže odnosno izvlašteno. Nije postavljen nikakav rok po kom roku je taj neki tko se pojavio kao nekakav nasljednik mogao tražiti naknadu. I u ovom slučaju imamo slučaj i na Hvaru, imamo dolje i kod mene u Bakru, imamo i na Krku slučaj gdje po nekakvoj procjeni nekakvog sudskog vještaka praktički grad postane blokiran. Trenutno moj slučaj upravo od prošlog tjedna moramo isplatiti 3 milijuna i 600 tisuća kuna koje je eksproprirano '79. godine. Upravo ovaj zakon i to je ono o čemu trebamo mi ovdje u ovom Saboru a i Vlada promišljati. Sličan slučaj je na Krku, čini mi se na Hvaru i te stvari su ono što se događa. Procjene su takve kakve jesu i upravo tu metodologiju u ovome zakonu mislim da bi trebalo još dodatno razraditi i staviti taj konačno vražji, oprostite na izrazu, poseban interes unutar poslovnih zona, industrijskih poslovnih zona u RH. Jednostavno svima nama su ruke vezane, ne možemo doći do zemljišta. Mi moramo upisivati nekakve vlasnike, rješavati njima imovinsko-pravne odnose da bi onda mogli otkupiti to zemljište i staviti u njihovu funkciju. A ovdje govorim o nekakvoj brzini i o strateškim investicijama i o ubrzanju nekakvim ovakvim zakonom. Ne znam isto zbog čega se ako govorimo da idemo na ubrzanje kompletne procedure, na pojednostavljenje procedure, na način utvrđivanja naknade zašto se ide u objedinjavanje tog postupka. Pa moramo donijeti odluku o izvlaštenju i odluku o naknadi istovremeno ako govorimo o nekakvoj strateškoj investiciji upravo po ovom prijedlogu zakona to je ovdje takav nekakav slučaj. Ono što je dosadašnja praksa pokazala kao otegotna okolnost kroz ove IPA projekte koji su bili bio je problem da niti sadašnji postojeći zakon, ali niti onaj predloženi zakon kojeg imamo sad pred sobom o izvlaštenju ne sadrži odredbe o potrebnoj duljini roka deponiranja naknade. Ja nisam vidio ovo, ne znam možda sam preletio da tako kažem da je određena nekakva naknada, da je taj novac deponiran na nekakav poseban račun i da je određen rok 4, 5, 6, 10 godina u kom roku se može pojaviti nekakav vlasnik koji će tu, kojem će ta naknada biti isplaćena. Ovako imamo situaciju da deponiraš nekakva sredstva za nekakvu vrijednost procijenjene imovine i da ti ta sredstva stoje na nekakvom posebnom računu, a vlasnik ako se pojavi se pojavi ili se ne pojavi. Opet se vraćam i na ove poteškoće u praksi koje trenutno imamo koji u onom idealnom dijelu vlasništva budući da su naša gruntovnica, katastri, zemljišne knjige, imovinsko-pravni odnosi u takvoj situaciji u kakvoj jesu što sa onim zemljištem koje unutar površina nekakve buduće strateške investicije ili poslovne zone gdje imamo nekakvog suvlasnika u idealnom dijelu. Imamo čak situacija da su takvi nekakvi suvlasnici u idealnom dijelu u jednoj dvadesetini ili tridesetšestini takvog zemljišta. Idealni dio to znači da on može u svakom trenutku reći ne, moja dvadesetina je tu, tu, tu i tu i jednostavno iz svoje namjere da zakoči realizaciju nekakvog projekta neće da pristane na naknadu nego se sudskim putem sporimo već 5, 6, 10, 15 godina i tako jedno zemljište ostaje van funkcije. A opet ponavljam nalazi se unutar obuhvata nekakvih poslovnih zona. U članku 8. stavili ste jednu novu varijantu gdje može neki investitor privremeno izvlastiti zemljište za postavu nekakvog svog pomoćnog objekta ili za organizaciju gradilišta koja će se nakon realizacije projekta vratiti prijašnjem vlasniku. Ja ne vidim tu u toj odredbi baš nekakve preciznosti u tom članku 8. jer taj prijedlog zakona kaže da se susjedno zemljište potrebno za smještaj radnika, materijala i drugog može privremeno uzeti u posjed. Dakle, ako vlasnik ne da mi ga možemo prisiliti da on mora dati. Nadalje, u drugom stavku se kaže da će privremeno uzimanje u posjed zemljišta ukinuti čim prestane potreba zbog kojeg je određena. Po meni takva odluka je vrlo, vrlo paušalna, odnosno nema nikakvog roka. O tome je nešto spomenuto ali baš ne u tom kontekstu i prijašnjim raspravama. Dakle, nema točnog ograničenja. Vi ćete izvlastiti Peru, Janku, Marku nekakvu česticu da bi na tu česticu stavili nekakav objekt koji će biti u funkciji realizacije strateškog projekta. E sad, koliko će vremenski taj rok trajati, da li je rok dobivanja uporabne dozvole za realizirani projekt nekakve strateške investicije, da li je rok završetak samog objekta ili je taj rok prema ovome kako stoji u zakonu neodređen pa nek bude koliko bude? A može se koristiti i za nešto drugo. Predlagatelj smatra završetak radova na glavnoj građevini što je opet nešto neodređeno, dvojbeno. Čije mišljenje se uzima da su rokovi na građevini završeni itd.? Što se tiče uzimanja susjednog zemljišta smatramo da predlagatelj i taj dio nije najsretnije postavio. Što ako se na susjednom zemljištu nalazi nečiji vinograd, što ako se nalazi nečija kultura koja mu donosi nekakvu veću vrijednost? A u članku 52. propisuje se na koji način će se odrediti ta vrijednost naknade koja će biti isplaćena tom vlasniku zemljišta. Pa govori da će biti procijenjena tržišna vrijednost prije i tržišna vrijednost nakon završetka te strateške investicije pa će to biti nekakva naknada odnosno bit će umanjena za razliku koja se odnosi. Po meni je to potpuno nedorečeno, neprecizno i mislim da se tu treba još drugačije obraditi, detaljnije napraviti i na taj način nekako regulirati. Što se tiče ovog dijela stupanja u posjed i naknade. Ponavljam vam imat ćemo svi i dalje problem. Problem u tome što su zemljišne knjige nesređene, što sama naknada i samo rješavanje izvlaštenja i deponiranje određivanja naknade i isplaćivanje naknade i sam postupak određivanja naknade u ovome ste propisali daje nekakav sudski vještak koji će zajednički odabrati obje strane. U sudskoj praksi kad takve stvari se rješavaju imamo procedure koje dugo, dugo traju i obično budu na štetu u ovom slučaju ne države jer je ona kroz strateške projekte bila vrlo decidirana pa se odredila i kamen i …/Govornik kad se presuđuje, presuđuje se uvijek na štetu odnosno jedinica lokalnih samouprava kojima se paušalno odrede nekakve cijene. Da ne govorim da je RH u onom dijelu kad je darovala zemljišta jedinicama lokalne samouprave za nekakve strateške projekte kroz kroz ugovor stavljala zamislite cijenu koju je odredila Porezna uprava na osnovu nekakve procjene koliko je bila te godine prodaja zemljišta na području određene jedinice lokalne samouprave. Pa ih nije bilo briga da li se tad prodavala kuća sa bazenom u isto vrijeme i nekakav pašnjak, oni su te iznose zbrojili i odrapili da je to ta cijena. I onda je RH kod ugovora sa jedinicama lokalne samouprave određivala da je to ta cijena i da je tu vrijednost predala jedinicama lokalne samouprave. U ovom slučaju što se tiče Zakona o strateškim investicijama opet ponavljam tamo smo donijeli, u tom zakonu ima jedna po meni opasna, nije sam zakon loš u onom smislu koji se odnosi na pokretanje strateških investicija samih iznosa, loš je u onom dijelu što a o tome smo već govorili jedinice lokalne samouprave eliminira u onom dijelu prostornog planiranja. I opet se vraćam na poslovne zone, na industrijske zone, na sve one zone koje su već prostornim planovima jedinica lokalne samouprave i usvojeni i doneseni ili čija obveza je propisana usvojenim prostornim planovima. To Zakon o strateškim investicijama eliminira i ovdje više neću imati vremena ali svakako u prijedlogu konačnog zakona o tome ćemo i pismeno vam dati amandmane. Posebno neka se obradi i pomorsko dobro i ovaj dio mogućnosti i njegovog širenja i onom dijelu koji se odnosi na izvlaštenje u njegovoj neposrednoj blizini. Svi smo se puno puta dosada opekli i mislim da kroz ovaj zakon na jedan kvalitetni način se i takve stvari mogu izbjeći. Evo hvala. Najprije poštovani Goran Marić, izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Klarić, vrlo često ste govorili i spominjali pojam strateške investicije. Valjalo bi doista razlučiti i razlikovati stratešku investiciju od bilo koje strateške investicije, međusobno Imamo strateških investicija koje su interesantno strateške za investitore a ima investicija koje su strateški važne državi ali investitoru nisu važne zato se mora država angažirati i donositi poticajne mjere samo tamo gdje se preklapaju interesi, gdje se podudaraju interesi. Ako će Ema M Augsburg otvoriti tvornicu u Šibeniku ili Vodicama, zaposliti tisuću ljudi onda da država plati izvlaštenje, da HEP besplatno dade suglasnost i priključak, da napravi besplatnu trafostanicu, da plin besplatno, da budu oslobođeni svih doprinosa, komunalnih svih davanja, sve to treba napraviti da takva investicija dođe i država neće se, imat će samo koristi od toga. Ali ako netko gradi trgovački centar onda je zločin izvlastiti vlasnika da bi se napravio trgovački centar jer on nosi takva investicija strateški nije važna RH jer donosi samo negativnosti a nikakve koristi. Otvaranje trgovačkih centara, cijene su sve veće, roba sve ne kvaliteTnija, a zaposlenih sve manje u istom sektoru. To su nam dali trgovački centri i sad trebamo cijeli zakon prilagoditi i državu angažirati da bismo pogodovali i takvim investicijama što samo izvršavaju odnosno jedan kriterij ispunjavaju a to je vrijednost investicije. Pogubno je što je samo taj kriterij koji određuje da je to strateška investicija. hvala lijepa. Kolega Marić, ja sam bio kad se raspravljalo o Zakonu o strateškim investicijama vrlo jasan. Smatram da investicija od 150 milijuna, 75, 20, 20 po meni nije strateška investicija za RH. To je investicija. Ono o čemu smo govorili, strateške investicije za RH su i plinovod i magistrala i autoceste i infrastruktura, projekti koje se odnose na jedno šire područje. Ovo o čemu govorimo su investicije. Takav zakon kakav je takav je usvojen i ovo o čemu sam danas govorio uvažava i to da takav zakon postoji iz tog razloga sam rekao i ovo šta sam rekao. Dakle, nas dvoje se u potpunosti slažemo, vezano za to što je strateška investicija i ja smatram osobno da ovo o čemu taj zakon propisuje nije sve strateška investicija. Međutim zakon je takav, mi ga moramo uvažavat, poštivat. Ovaj zakon nasljeđuje odnosno u jednom djelu će pogodovat tom zakonu i mi moramo i kao pozicija, to je moje mišljenje da on u ovom smislu bude što bolji ali i da jedinicama lokalnih samouprava dakle onima na terenu koji operativno odrađuju te poslove omogući da brže realiziraju nekakve projekte pa makar se radilo i o nekakvom trgovačkom centru ili o ovakvoj ludoj situaciji o kojoj se država nalazi i taj trgovački centar će prilikom izgradnje zaposjeti nekakvu građevinsku firmu, potrošiti nekakav materijal a onda će u njemu nažalost za vrlo mizerne plaće raditi naši građani. Ali u toj situaciji živimo i ja mislim da svi mi zajedno naročito onaj koji predlaže ovaj zakon morao se potruditi da ovaj zakon bude životan i u onom djelu primjenjiv za sve nas koji ćemo se kasnije na terenu njime služiti. Druga replika, poštovana Branka Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovani kolega spomenuli ste pomorsko dobro. Zanimljivo je pročitati u članku 59 da u slučaju proširenja granica pomorskog dobra izvan granica određenom aktom nadležnog tijela obveznik isplate naknade RH. Pitam se što je sa objektima sagrađenima na pomorskom dobru a kod nas u Dalmaciji znamo da ih je jako puno sagrađeno na nasipu a nasip je po samoj definiciji pomorsko dobro. Proglašeno je naravno pomorskim dobrom a RH još uvijek nije isplatila naknadu. Nisam primijetila da u državnom proračunu stoji stavka niti predviđena sredstva za isplaćivanje ni ovih dosadašnjih problema a posebno ne ovih novih.

ni neće doći osim u posebnom slučaju nekakvog strateškog investitora fizičke osobe koje će na otoku imati 20 milijuna kuna kuna investicija ili tih 150 milijuna kuna i zbog tog sam rekao da ćemo dat i pismeno očitovanje vezano za taj dio na ovom zakonu kao klub. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavio se poštovani potpredsjednik Doma Milorad Batinić, Naime, imam potrebu referirati se na nekoliko članaka. Smatram da bih ih možda trebalo korigirati ili uskladiti sa određenim zakonima koji su nedavno doneseni. U načelu podržavam zakon. Ovo je nastavak onoga, prethodnih prijedloga zakona koji su bili, unijeta su određena poboljšanja u samu proceduru, detaljnije je propisano postupanje a isto tako malo ću se referirati na ove rasprave koje su prethodile vezano na onaj negativan kontekst što je bilo izrečeno u ovome djelu. Naime, svi smo svjesni činjenice da je izvlaštenje, to je ono krajnje. Ukoliko ne uspije dogovor sa vlasnikom, kada govorimo o kupoprodaji nekretnina, to je znači krajnje institut za kojim posežemo kada nemamo drugog izlaza. I po meni osobno, imam iskustvo do sada u mojoj praksi jedno izvlaštenje, ove godine već ću morati imati drugo jer čitavu ovu proceduru koja je propisana ovdje provodim već više od 8 mjeseci i ne uspijevam kao gradonačelnik doći do potrebitog zemljišta za infrastrukturu u poslovnoj zoni. No krenuo bih redom. Kao što sam uvodno rekao u načelu nemam značajnijih primjedaba osim, velim određenih sugestija, možda čisto i nomotehnika i usklađivanja sa određenim zakonima. Pa prvo članak 7., stavak 2., ako se uslijed korištenja zemljišta na temelju zakupa uništi kultura zemljišta tako da se ono ne može koristiti na dosadašnji način, vlasnik može zahtijevati potpuno izvlaštenje. To je logičan slijed, međutim sama riječ kultura zemljišta. Mi imamo Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji govori o vrstama poljoprivrednog zemljišta, možda velim, čisto nomotehnički doraditi i iz postojećeg zakona, da li se radi o visoko vrijednom poljoprivrednom zemljištu, manje vrijednom ili kako je već kategorizirano, odnosno imenovano u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, velim to je čisto neko razmišljanje. Ono što vidim u članku 7., stavak 3. poboljšanje, produljeni rok. A upravo, velim do sada je bilo jedan mjesec od prestanka zakupa. Upravo iz razloga što smo svjesni činjenice da imamo, postoje određene nekretnine gdje su vlasnici diljem zemlje, zemaljske kugle, od Amerike, Australije, Švedske, Norveške, itd. i mislim da je ovo više nego korektno, u smislu i očitovanja i zanavljanja toga zahtjeva. Što se tiče pretpostavki za izvlaštenje, velim vrlo detaljno se govori. Članak 9., "Izgradnja građevina odnosno izvođenje radova treba biti u skladu s pravomoćnom lokacijskom dozvolom". Tu isto bih sugerirao da se konzultira poslije sa novim Zakonom o građenju jer po novom Zakonu o građenju lokacijska dozvola ne postoji u tom smjeru se razmišljalo, velim čisto malo da se doradi i da se još u nekim člancima se spominjalo lokacijska dozvola gdje se posebno nabrajaju zahtjevi, da se sa aktom koji omogućuje građenje. Znači, da li je to glavni projekt ili neki drugi akt jer na neki drugi način ne može se provesti. I ono što bih isto tako tu sugerirao, da li je nužno da piše u članku zakona kojem. Naime, bilo koji akt o građenju ne može se donijeti bez valjanih prostornih urbanističkih planova. procjena je vaša da li je nužno da to isto tako piše. Velim, iz rasprave se može očitovati da određeni koji su raspravljali kolege možda ne razumiju tu tematiku pa da li je potrebno da se upiše znači u skladu sa prostorno planskim dokumentima i izdanim dokumentom, aktom za građenje. Jer ako nemate akt za građenje ne može se niti parcelacijski laborat napraviti. Velim, ima dosta novina, dosta poboljšanja. U glavi 2., utvrđivanje interesa RH naravno mi koji smo funkcioniramo na lokalnoj razini između ostaloga, naravno da je tu u najvećoj mjeri interes jedinica lokalne samouprave. članak 15., Prijedlog za utvrđivanje interesa RH, sve podržavam što je navedeno ovdje. Velim, tu je možda korekcija s pravomoćnom lokacijskom dozvolom, znači aktom za građenje. Isto tako, po logici stvari, ne možete dobiti akt koji odobrava građenje ukoliko nije usklađen sa prostorno planskim dokumentom. Logika, velim. Da li treba pisati, to je pitanje? I sljedeće, naznačen vlasnik posjednik drugi stvarnopravni ovlaštenici, pozvao bih se na analogiju članka 48. ili 49. gdje se govori: "Vlasnik građevine nema pravo na naknadu ukoliko nije legalizirana". Pa piše u stavku 2. postupak uklanjanja građevine i sad termin prethodno pitanje, analogno tome izričaju, prethodno pitanje sređivanje imovinsko pravnih odnosa. Ja znam da intencije, između ostaloga da se krene žurnije u sređivanje imovinsko pravnih odnosa, međutim mi nećemo sa izvlaštenjem. Kad bi to bio mogući institut, tada bi na području čitave svoje jedinice, svojega grada potegnuo pitanje izvlaštenja za nešto, samo da se srede imovinsko pravni odnosi tamo gdje nisu sređeni. Možda smo, velim, dobra je namjera, to će se svakako desiti, ali svakako možda ne bi bilo loše da se i određene pretpostavke unesu koje je nužno ispoštovati. što se po prirodi stvari i samog zakona vidi. Tu je spomenuto također, znači, šume i šumsko zemljište. Sugeriram, kao što je i kod Zakona o poljoprivrednom zemljištu, mislim da idu, da su u proceduri u javnoj raspravi određeni, izmjene Zakona o šumama koje upravo vezano na Zakon o strateškim investicijama, definiraju to područje možda detaljnije. Kolega Škvarić se osvrnuo na članak 20., znači ukoliko jedinica lokalne samouprave pokrene postupak izvlaštenja, tu piše da bi mi trebali sufinancirati, kao JLS državnom proračunu, možda pojasniti, naravno mi smo za to da ne moramo platiti jer baš nemamo puno novaca, ali velim, sve je to državni proračun na neki način. No ono što sam još, nemam baš previše vremena, velim možda u cjelini, velim zakon je ok, mogu se složiti s time, međutim u djelu koji smo dobili u materijalima posljedice koje će proisteći donošenjem zakona cjelokupan postupak izvlaštenje propisan ovim za koncipiranje na način". Ne bih se složio s tim. On u suštini je koncipiran da će se prilikom izvlaštenja moraju se riješiti imovinsko-pravni odnosi. Pa kaže "da potiče rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama koje se nalaze u zoni zahvata" itd. to stoji. Međutim koliko će biti tih investicija, koliko će se riješiti, to je sada pitanje? I ono što je svakako također za pohvalu to je propisivanje jedne jedinstvene metodologije za utvrđivanje vrijednosti nekretnina. Vjerujem kada bi imali taj okvirni prijedlog toga akta te metodologije da bi i naša rasprava bila puno konzistentnija, ne bi toliko ulazili u širinu i bile bi nam neke stvari puno jasnije. Što se tiče strateških investicija, tu bi također sugerirao mislim da je možda naime svi smo očekivali znajući da Zakon o izvlaštenju neće ubrzati proceduru, dapače ovaj zakon sa sa samim tijekom on ni ne može ubrzati proceduru. Ponavljam, najbrža procedura je direktna ako se možemo dogovoriti sa vlasnikom nekretnine, on će ubrzati proceduru u onome dijelu što točno propisuje i nadležnost Ureda državne uprave i središnjih tijela. Ono što bi još također htio kazati imam primjer, želio sam pokrenuti izvlaštenje, čekao sam ovaj zakon. u samom centru grada imam zemljište koje već za vrijeme mojega mandata prvoga od 2005.bilo u vlasništvu grada pa je ponovo došlo na postupak povrata imovine, pa je onda na to zemljište se zabilježio stečaj neke tvrtke tako da sam izgubio nadu. Međutim, teško ih je namiriti naprosto velim u dva navrata su se mijenjale zabilježbe. Već je bila presuda i onog povrata postupka imovine da je grad vlasnik, sada je nanovo žalbom opet druga procedura. Očekivao sam možda je makar je to iluzija da se to ovim zakonom može propisati ali tražim pomoć u ovom slučaju. Podržavam zakon.

Mesić. Izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi gospodine potpredsjedniče Batinić iz zadnjeg dijela vašeg izlaganja stekao bi se dojam da je ovaj zakon upravo po vama pisan i ovog što se vama desilo upravo u centru grada pa se bojim da bi mogao ovako u kuloarima ovaj zakon dobiti nadimak lex Batinić ili ovako nešto. ovako nešto. Ispalo je stvarno iz vašeg izlaganja da je praktički po vašem slučaju pisan zakon, a ne po onome o čemu su kolegice i kolege govorili u čitavoj današnjoj raspravi. **Stazić, Na ovu repliku odgovara potpredsjednik Batinić. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Mesić očito niste slušali što sam ja govorio. Ne očito nego definitivno. Ja sam samo kazao da sam očekivao možda, nadao se jer nemam načina kako riješiti. Problem se vuče toga o čemu sam govorio od '97.godine. pa je bio najprije stečaj, pa je onda bio povrat imovine, pa je onda bila sudska presuda povrata gradu Ivancu tih čestica, sada ponovo je stečaj sud i ponovo na taj stečaj opet povrat imovine. Ja sam kazao, krivo ste me razumjeli možda da bi trebalo donijeti neki nek se zove kako se zove lex ne znam što da se mogu i na takve stvari nekim zakonom, da li je to Zakon o izvlaštenju kako ćemo ga zvati da se stavi točka na i i da se razriješi. To je bilo moje razmišljanje u tom dijelu. Naravno zašto sam to iskoristio sam raspravu upravo da i zamjenica ministra čuje o problemima ne tražeći ništa i ne tražim da se zove lex Batinić kolega Mesiću. Zaključnu riječ ima zamjenica ministra pravosuđa, poštovana Sandra Artuković-Kunšt. Pa evo upravo zato što želimo prekinuti sa praksom diskriminatornih ili pogodujućih odluka i upravo zato što želimo biti transparentni i biti legalisti predlažemo ovaj zakon. Drago mi je da su prepoznati i antikorupcijski elementi u ovom dijelu jer nam je to stvarno bila nit vodilja. Jedan od oblika koji može pomoći je ovdje spomenut odnosi se na pravodobne informacije. Mi mislimo da je vrlo bitna dodana vrijednost ovog zakona objava na webu i rješenja Vlade o interesu i svih ostalih rješenja odnosno aktivnosti koje se u postupku izvlaštenja budu događale, upravo zato da bi se i usporedbom odluka dobila transparentnost i zapriječila različita odlučivanja. Ono što je do sada bila praksa i što bi ovaj zakon trebao zapriječiti, a to je upravo suprotno od interesa o kojima je gospodin Batinić ovdje pričao. Bila je praksa da se izvlaštenje koristilo kao postupak umjesto onoga postupka koji se trebao u lokalnoj zajednici prethodno provesti. Dakle uređenje postupka imovinsko-pravnih odnosa bi trebala biti prva radnja pri provođenju određene investicije, a ne zadnja. I dio razloga zbog kojih su naše investicije bile zakočene se nalazilo u činjenici da ćemo imovinske odnose riješiti na kraju. Ne, to nije moguće. Imovinski odnosi se mogu riješiti samo na početku. Naravno da je prvo ovdje najzaineresiranija osoba sam investitor, pri tom stvarno ne mislim da li je bitno jel on veliki ili mali, mislim da je pitanje investicije pitanje našeg opstanka i da to ne trebamo ponovo ponavljati. Kao što smo prepoznali potencijale europskih fondova, ja se nadam da će lokalna zajednica prepoznati potencijale i dobrobit od svake investicije koja dođe pa će u tom smislu pomoći na svaki način. Da li će to biti uređenje imovinsko-pravnih odnosa u odnosu na privatne osobe? Nažalost hoće. Mi se u ovom zakonu svakako kao i u mnogim drugima budemo sve više suočavali sa potrebom da se vlasništvo konačno i precizno utvrdi ali i to je temelj da bi uopće kao pravna država u Da li će lokalna zajednica prepoznati interes i da li će sudjelovati i svojim radom a to se odnosi na članak 20. mi smo pretpostavljali da hoće. Ali kao što ste u prijedlogu vidjeli stavili smo alternativnu mogućnost da se i taj članak briše. Ponovit ću, naša ideja je bila da se prepozna potencijal i ovog zakona i naravno investicija za koje vjerujemo da će doći. Meni je žao i ja se bojim da li svi imaju dobar primjerak zakona jer se uporno ponavlja pitanje o roku. Pa mi imamo članak 46., naslov, naslov iznad toga članka zove se poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju. I u članku 46. sadržan je rok od 2 godine odnosno maksimalno 5 godina a tiče se roka izvršenja investicije i to u zakonu stoji. Govorili smo o građevinskoj i lokacijskoj dozvoli. Kada smo radili Nacrt prijedloga ovoga Zakona članovi radne grupe i to vrlo aktivni bili su i predstavnici Ministarstva graditeljstva i mi ovo nismo napravili slučajno. Naprotiv, u pravilu

samog instituta izvlaštenja to će u pravilu biti lokacijska dozvola. Ovo je bilo postavljeno veliko pitanje izmjene planova. Naravno, upravo zato što će se izvlaštenje vršiti u skladu sa lokacijskom dozvolom onda više nema promjene namjene. I to je vrlo bitna stvar u ovom zakonu. I to je upravo ono preveniranje pogodovanja kojem smo nažalost bili svjedoci prethodno. Mi smo ovdje dotaknuli pitanje pomorskog dobra. Ako će se pomorsko dobro proširivati a tome će naravno pravila i postupci biti predviđeni Zakonom o pomorskom dobru i pomorskim lukama, onda onaj koji je bio kao građanin u tom dijelu zahvaćen ima pravo na zaštitu svoje imovine odnosno svoga vlasništva. I mi da bi prevenirali tužbe prema Strasbourgu a vjerojatno će biti ako drugo rješenje nećemo ponuditi biti upućene, mi smo u ovom zakonu predvidjeli i postupak i rješenje za naknadu i u takvim slučajevima. Da li je ono proračunski predviđeno, to je Zakon o pomorskom dobru kao što sam rekla. Spominjali ste situacije sa malim dijelom suvlasništva, odnosno malim idealnim postotkom suvlasništva pa osobe koje inače taj postupak vode vrlo dobro znaju da je rješenje za to razvrgnuće. I upravo je razvrgnuće to više moguće što je manji postotak suvlasništva, dapače. Ono što je isto uočeno kao razlika to je naslov zakona i mi smatramo da je to suštinska razlika, dakle ovo nije samo Zakon o izvlaštenju, ovo je Zakon o određivanju naknade. naknade je bitna zapravo suštinsko pravo koje proizlazi iz izvlaštenja, dakle vlasnik treba dobiti odgovarajuću naknadu za vrijednost izvlaštene nekretnine. I upravo je to dio izvlaštenja. Drago mi je da se pojavila potreba i za raspravom o uredbi, mjerilima, odnosno kriterijima za utvrđivanje vrijednosti nekretnine, ona samo pokazuje koliko je ta uredba nužna i koliko smo zapravo dobro pogodili što smo predložili njezino donošenje. Vlada će uredbu donijeti a Ministarstvo graditeljstva pravilnik. Ono što je bitno i što će nam svima olakšati transparentnost odlučivanja i provjerljivost vještačkog nalaza je okolnost da će se odrediti parametri za procjenu nekretnine. Time će se naravno i postupak ubrzati. A ukoliko uistinu netko smatra da je u procjeni oštećen moći će na temelju tih parametara dobiti odluku koja je više zakonita od one koja to nije. Ovdje se govorilo i o razlici između poljoprivrednog i drugog zemljišta, uredba bi trebala, nacrt kojeg sam ja vidjela a ne smijem reći da sam ga vidjela jer je i takvo rješenje predvidio pa će prema tome biti prevenirane i takve okolnosti. U svakom slučaju mi ćemo uvažiti sve sugestije koje su opravdane do drugog čitanja. Evo, Hvala i vama poštovana zamjenice ministra pravosuđa, Sandra Artuković-Kunšt. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Evo poštovana zamjenice, spomenuli ste ovaj dio koji sam spomenuo u govoru koji je vezan za idealni dio i razvrgnuće suvlasničke zajednice. Ali biti ću slobodan pa ću vam tijekom idućeg tjedna dostaviti jedan primjer prijedloga koji traje već 12, 13 godina s obzirom na rad našeg sudstva gdje u trenutku kada bi presuda trebala biti donesena taj jedan suvlasnik u jednoj dvadesetini prebacuje to zemljište na svoju kćer i postupak kreće iz početka i to traje godinama. Tako da ovaj zakon kako je zamišljen u tom dijelu olakšava sam pristup problemu. Međutim, bez onog da se unutar obuhvata, o čemu sam govorio a to je suština obuhvata urbanističkih planova gospodarskih, poslovnik, kako god hoćete nazvati, zona ne proglasi interes Republike Hrvatske u startu, ne samo za infrastrukturu koja se unutar njega gradi nego za prostore odnosno radne platoe na kojima će biti izgrađene nekakve hale, tvornice ili već ono što će se od strateške U ovakvoj situaciji u kojoj jesmo možete u bilo kojem gradu ili općini u Republici Hrvatskoj vidjeti svi imamo identičan problem, rješavanje imovinskopravnih odnosa, nesređene zemljišne knjige i ovaj problem koji se odnosi na razvrgnuće nekakvih suvlasničkih zajednica. Odgovor na repliku poštovana zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepo. Slažem se djelomično smo dotaknuli ovim zakonom, djelomično ćemo vaše sugestije razmotriti ali vrlo dobro smo upoznati s ovim što govorite i to nam je jasno. Hvala. Hvala i vama poštovana zamjenice. Iscrpili smo prijavljene za raspravu po ovoj točci dnevnog reda. **Leko, Josip (SDP)** Prijedlog Zakona